Отже, готові, колеги? Прошу провести реєстрацію, прошу зареєструватись. Зареєстровано 341 народний депутат. Ранкове пленарне засідання Верховної Ради України оголошую відкритим. Колеги, сьогодні день народження нашого колеги Леоніда Петровича Козаченка. Вітаємо з днем народження! Успіхів вам (Оплески) Сьогодні у нас насичений порядок денний. Хочу нагадати, ми маємо перший блок питань паливно-енергетичного комплексу, з них два - євроінтеграційних. Також після цього блоку запропоновано розглянути Закон про ДБР, на якому наголошував і комітет, і багато фракцій. І потім – блок законів місцевого самоврядування. І я хочу наголосити: сьогодні ми маємо шанс і змогу прийняти ці, надзвичайно важливі закони, які допоможуть нам розвивати і місцеві громади, і місцеве самоврядування. Але поза тим, я переконаний, що найважливішим рішенням сьогодні є відхилення усіх постанов, які блокують підписання Закону про мову. Я хочу, колеги, нагадати, що в останні дні робилася спроба, рейдерська спроба, через судові рішення заблокувати підписання закону, але громадський резонанс і позиція народних депутатів призвели до того, що ми не допустили цього сценарію. Але ми не маємо права відтягувати жодної години. Тому я даю доручення комітету невідкладно розглянути усі постанови для того, щоб ми сьогодні змогли їх розглянути і я як Голова Верховної Ради України міг підписати Закон Я звертаюсь до усіх членів комітету невідкладно зібратись і розглянути усі постанови. І, я переконаний, сьогодні Закон про мову буде підписаний. я нагадую, ми маємо 30 хвилин виступів від фракцій, від депутатських груп і фракцій. Тому я прошу провести запис для виступів. Будь ласка, включить систему запису.

Від фракції "Батьківщина" Тимошенко Юлія Володимирівна. Доброго дня, дорогі колеги! Я думаю, що зараз парламент переживає в своєму житті дуже знакові дні, тому що країна на президентських виборах визначилася і 73 відсотки віддала за докорінні зміни в Україні. Це ключове. людей в нашій державі, більше жодного дня не хочуть терпіти те, що робили з країною і з людьми останні п'ять років. У мене в руках зараз дуже короткі цифри про те, що за п'ять років відбулося. Це падіння валового внутрішнього продукту в натуральному виразі у валюті Падіння всіх соціальних показників: від пенсій до заробітних плат. Це зростання в 12 разів тарифів на тепло і газ. Це руйнація економіки країни і середнього класу. Люди не хочуть терпіти цього більше жодної хвилини. І зараз перед парламентом стоїть велике питання не тільки про те, коли буде дата інавгурації. Чим швидше, тим краще. І наша команда буде голосувати за всі дати: 19, 20, 21, 28, 1, - для того щоб якомога швидше інавгурацію інавгурацію провести. Але питання стоїть про інше: чи буде парламент гирями на тих можливих змінах, які очікують люди, і буде далі проводити лобістські закони, як це прописано на цей тиждень; або стане поряд з Президентом, якого обрали лише для того, щоб: а) змінити уряд на базі нової коаліції і створити план змін, які потрібно негайно проводити в країні. Якщо все залишиться по-старому, то не треба ображатися, що ті самі 73 відсотка людей хочуть дострокового розпуску парламенту. Або парламент стане частиною змін і частиною руху вперед, або цей парламент не має права на життя. І тому висновок робити парламенту. Ми закликаємо до консультацій всі фракції для створення абсолютно нової коаліції, нового уряду і національної комісії по розслідуванню корупції на самому високому посадовому рівні, починаючи від Порошенка і його оточення і закінчуючи всіма іншими. Я вірю, що цей парламент ще на щось здатний і ми зможемо багато чого зробити для України і для людей. ГОЛОВУЮЧИЙ. Від Радикальної партії до слова запрошується Олег Валерійович Ляшко. ЛЯШКО О.В. Я закликаю український парламент і українське суспільство до здорового глузду. Україна – світська демократична держава, де свобода сумління є і має бути непорушною цінністю. Разом із тим, створення канонічної Православної Церкви України, яку очолив Блаженнійший митрополит Епіфаній, і надання їй Томосу про автокефалію є відновленням історичної справедливості і беззаперечною перемогою нашої нації і нашої держави. Волею Господа Україна отримала те, за що боролися сотні років мільйони її дітей, страждали, проливали кров, але вірили, молились і не здавались, адже "в своїй хаті своя правда, і сила, і воля", як писав Тарас Шевченко. Це наше право – звертатись до Всевишнього своєю мовою. Незалежна церква – одна з фундаментальних основ воістину незалежної держави. Але сьогодні перед нашою церквою з'явилися особливі виклики. Біль і тривога розривають серце, коли читаєш новини. Амбіції, інтриги, непорозуміння, внутрішні чвари породжують загрози розколу, втрати Томосу і міжнародної дискредитації багаторічної мрії українців про свою власну церкву. Один з головних борців за цю мрію нашого народу – митрополит Київський Святий Петро Могила писав: "Без згоди та спільної любові народжується в домі постійна пожежа смутку і печалі, а втіха не приноситься". А ворог, який веде війну проти нас, в цей час зловтішається і відкорковує шампанське. Тому я закликаю усіх вірних українській справі і українській церкві висловити підтримку її предстоятелю митрополиту Епіфанію, обраному згідно канонів церковного права і в присутності Святого Духа на помісному Соборі. Держава в обличчі Президента, уряду, парламенту, місцевих влад повинна усвідомити історичну важливість збереження Української церкви для збереження української держави. Усвідомити і всіляко допомагати нашій Православній Церкві, ніяк не дискримінуючи громадян іншого віросповідання. Ми живемо в унікальний час, коли з'явилася вперше в нашій історії канонічна Українська церква. Але чи гідно ми скористаємося історичними обставинами на користь свого народу, залежить від милості Божої і від кожного з нас. Закликаю також соціально відповідальний бізнес знаходити можливості для допомоги нашій Церкві Христовій і відродження наших святинь. І нехай допоможе нам Господь! Слава Україні! Дякую. Від "Блоку Петра Порошенка" до слова запрошується голова фракції Артур Герасимов. 10:14:36 Шановний пане Голово! Шановні колеги! Шановні українці! Фракція партії "Блок Петра Порошенка" має чітку і однозначну позицію: ми за те, аби інавгурація новообраного Президента відбулась у чітко встановлені законом терміни. Хотів би наголосити, що Петро Порошенко готовий передати владу в будь-який момент та не заперечує жодної дати інавгурації. Нагадаю, що сьогодні це повна відповідальність саме українського парламенту, а не Президента України. В умовах війни Петро Порошенко не обмежив, а навпаки, посилив встановлення демократії в нашій державі. Сьогодні Україна має безпрецедентний рівень свободи слова і вільного волевиявлення громадян, що, зокрема, і було підтверджено повністю прозорими та чесними президентськими виборами. Президент України Петро Порошенко продовжує робити усе, аби передати якомога сильнішу країну своєму наступнику. Зокрема, вчора він провів у Брюсселі вкрай важливі зустрічі з лідерами ЄС та НАТО, щоб посилити позицію України на дипломатичному фронті. Завдяки саме його зусиллям цивілізований світ почав сприймати Україну як рівного партнера та об'єднався для захисту територіальної цілісності та незалежності нашої країни. Загалом Петро Олексійович передає наступнику незрівнянно більш розвинуту і сильну державу у порівнянні з тією, яку він сам очолив 2014 року. Провідні західні політики та експерти неодноразово відзначали, що за 5 років президентства Порошенка зроблено більше, ніж за всі попередні роки незалежності, і, перш за все, унікальний шлях розвитку і посилення у максимально короткі терміни пройшла українська армія. Сьогодні на озброєнні вітчизняних захисників є "Джавеліни", ударні безпілотники, захищені засоби зв'язку, прилади нічного бачення, ракети українського виробництва, сучасне спорядження та техніка, військовослужбовці забезпечені високими зарплатами. Навіть західні військові експерти не вірили, що за такий короткий термін можна відродити армію з нуля, але під командуванням Петра Порошенка українська армія стала однією з найгрізніших сил на континенті та головною гордістю нації. Щодо порядку денного. Передусім вже сьогодні парламент мусить розблокувати Закон про функціонування української мови, для цього слід відхилити наявні постанови про скасування результатів цього історичного голосування. Петро Порошенко чітко заявив, що готовий невідкладно підписати цей закон. Нагадаю, що саме за його президентства відбулася шалена популяризація української мови в культурі, в кіно, у книговиданні, музиці та загалом у суспільстві. Також просимо підтримати ініційований Петром Порошенком законопроект щодо податку на виведений капітал, його ухвалення суттєво спростить умови ведення бізнесу та скоротить витрати платників податків. Беззаперечно, наша фракція буде підтримувати також всі ініціативи, спрямовані на зміцнення національної безпеки та оборони, які є в порядку денному цього тижня. І насамкінець, фракція партії "Блок Петра Порошенка" наполягає на розгляді президентського законопроекту про врегулювання капеланської діяльності у Збройних Силах України. Прийняття законопроекту про врегулювання капеланської діяльності у Збройних Силах України стане важливим кроком для забезпечення реалізації закріпленого Конституцією України права на свободу світогляду і віросповідання наших воїнів. Дякую за увагу.

люди в Україні протягом останніх півроку створили неймовірний феномен змін: революцію вибору, електоральну революцію. І в цих умовах неймовірних змін, тектонічних зсувів є багато шансу, є багато шансу для здорових сил для того, щоб побудувати сильнішу українську державу заради добробуту людей. Але в цих умовах є багато ризиків, ризиків реваншу. І непокаране зло, яке було не покаране в 2014-2015 роках, сьогодні має шанс, і ми бачимо це у Харкові. Коли громадяни Харкова визволили свою ОДА від сепаратистів, захистили тим самим і державу, встановили намет, який є символом поваги до воїна і армії, який є символом свободи і відданості українській державності, сьогоднішня влада Харкова під прикриттям, беззаперечно, центральної влади на сьогоднішній день хоче знищити цей символ, непокаране зло повертається. Більше цього, мер Харкова, який ще декілька тижнів тому був VIP-агітатором ще чинного Президента. Непокаране зло повертається, і ми мусимо до цього підходити з здоровим глуздом. Ще одне. Тектонічні зміни також кличуть нас до здорового глузду. Новообраний Президент отримав неймовірну підтримку людей, пообіцяв, хоче працювати, хай виконує свої обіцянки. Тому Верховна Рада мусить користуватися здоровим глуздом. Призначив він свою інаугурацію на 19-е - давайте підтримаємо його, хай виконує свої обіцянки, бо це ознака здорового глузду. Чи треба боятися розпуску парламенту? Не треба боятися розпуску парламенту, треба виконувати свої обіцянки. І сьогодні ми не бачимо у переліку в порядку денному виконання обіцянок. Якщо б парламент сьогодні виконав обіцянку про зняття недоторканності, якщо б парламент сьогодні виконав обіцянку про вибори до Верховної Ради на пропорційній основі з відкритими списками, які дають можливість справедливості і чесності, я думаю, не було б розмов про розпуск парламенту. І ще одне. На економіці будується добробут. На економіці будується розквіт, але в переліку в порядку денному немає закону, який звільняє наших підприємців і економіку від олігархічного впливу. Це хоча б Закон про податок на виведений капітал. А чому його там немає? Тому що чинна влада і кліка захищає інтереси олігархів, а не інтереси здорового глузду. Для цього є народ, який сьогодні створив електоральну революцію вибору, для того щоб захистити свої Дякую вам. Від "Опозиційного блоку" до слова запрошується Вадим Новинський. Шановний український народе, шановні колеги! 30 квітня ЦВК оголосило переможця президентських виборів. інформацію про переможця президентських виборів було опубліковано в журналі Верховної Ради, в газеті "Голос України", і в урядовій газеті "Урядовий кур'єр". Все, президентські вибори закінчились, а парламентські, до речі, ще не розпочалися. Це, нарешті, треба зрозуміти і діяти відповідно. А саме: Верховна Рада, керуючись волею виборців, має невідкладно узгодити дату інавгурації новообраного Президента. Немає чого зволікати, уважаємі колеги, потрібно визначитися з датою та йти далі, і не доводити ситуацію до абсурду. У нас парламентсько-президентська республіка, і тільки взаємодія усіх гілок влади та взаємоповага між новообраним Президентом та парламентом витягнуть нас з тієї прірви, в яку нас завели в попередні роки. Щодо інших важливих питань. Фракція "Опозиційний блок" звертається до парламенту з пропозицією підтримати нашу постанову про скасування результатів голосування за так званий мовний закон. Мовний закон розколює країну, він є антиконституційним, і під час його ухвалення було порушено Регламент Верховної Ради. Впевнений, що скасування результатів голосування за нього буде позитивно сприйнято суспільством. мною була озвучена вимога нашої фракції про негайне внесення до порядку денного та проголосовано закон про опозицію. Його було подано членами нашої фракції, зареєстровано ще у 2015 році. І не треба нам казати про те, що зауваження опозиції враховані у пакеті так званої "парламентської реформи". Маємо прийняти окремий закон, який повністю захистить будь-яку опозицію та дасть їй важелі впливу на владу, і не робити поверхневі зміни, як-то кажуть, для годиться. І наостанок. Жодні виклики, що стоять перед країною, неможливо знищити без головного – без подолання політичної корупції. В нас є хороша Конституція, в нас багато розумних та корисних для суспільства законів, але все це множиться на нуль політичною корупцією. І ключовою ланкою цієї корупції є вибори зі змішаною системою, які дозволяють владі непрозоро формувати парламент та оптом та вроздріб скупати голоси мажоритарників під час будь-якого голосування. Потрібно покласти цьому край! Не можна йти на вибори за старим виборчим законом. Ми ще маємо час проголосувати Виборчий кодекс у другому читанні. Давайте зробимо це! І наприкінці хочу привітати всіх жінок зі святом жінок-мироносиць. Миру всім та любові! Дякую за увагу. Вітаю, колеги! Інавгурація нового Президента відбудеться у визначений законом України 30-денний термін з дня офіційного оголошення результатів виборів. Урочисте засідання парламенту для складання присяги Президентом Зеленським обов'язково відбудеться до 3 червня. Щодо інавгурації на 19 травня, наша позиція наступна: закон визначає проведення урочистого засідання, урочисте засідання не може відбуватися в день національного трауру. Цього дня інавгурація нового Президента неприпустима. Україна буде вшановувати пам'ять жертв політичних репресій. Це траурний день, коли ми згадуємо мільйони невинно замордованих більшовицьким московським режимом. я хочу сказати, що так і не припустимі й інші святкові заходи, які проводяться в містах України. І хочу звернутися і до міського голови Києва пана Кличка з питанням неприпустимості проведення святкового концерту на Михайлівській площі в день трауру. Це порушення моралі і закону. Нові сторінки історії України мають починатися зі світлих дат. Президент повинен скласти присягу. Парламент, коаліція і уряд працюють і продовжать ухвалювати закони та впроваджувати надважливі для держави рішення. Безсумнівним фактом є те, що нинішнє скликання Верховної Ради – найпродуктивніше за всю історію України. Це і безліч рішень, спрямованих на підтримку сектору оборони, і безвіз з і створення антикорупційних інституцій, і закріплення в Конституції курсу в Євросоюз та НАТО, і енергетична реформа, і освітня реформа, і система заходів для захисту української мови та відродження національної ідентичності, і багато-багато іншого. Фракція "Народного фронту" безпосередньо ініціювала всі ці історичні рішення, і ми пишаємося результатами. Парламент і уряд будуть працювати до обрання нової Верховної Ради на строкових виборах 27 жовтня. Строкові вибори парламенту будуть такими ж демократичними, які і президентські. Верховна Рада очікує від новообраного Президента Володимира Зеленського кадрових рішень. Народ очікує від нового Президента законопроектів для посилення обороноздатності, відновлення цілісності країни, продовження курсу в НАТО і ЄС, розвитку економіки і антикорупційних ініціатив. Слава Україні! Дякую. Від групи "Відродження"… Якщо я не помиляюсь, тільки одна група не виступала. Так, Писаренко, який оголосить кількість підписів, зібраних за звільнення Голови Верховної Ради України. Будь ласка, пане Валерій. 10:27:33 хочу оголосити нашу позицію щодо проведення інавгурації. Мені здається, що парламент сьогодні показує своє небажання співпрацювати з новим Президентом, а ті, хто завдяки сформованій більшості 5 років назад, потому стали у керівних посад в державі, сьогодні роблять ті ж самі помилки, які робили багато чиновників під час різних влад в Україні. Вони тримаються за свої крісла і не хочуть надати можливість провести інавгурацію для обраного Президента. Ми вважаємо, що тут немає дискусії. Наша група готова підтримати дату, запропоновану новообраним Президентом Володимиром Зеленським, на 19 травня. Хочу сказати, що те, що відбувається навколо цього, лише демонструє проблеми, які склались сьогодні і в країні, а саме: небажання чиновників сходити з своїх посад. Які говорять аргументи? Ну перше, що це дні трауру, і, звичайно, в дні трауру не потрібно проводити інавгурацію. Хочу вам показати, що саме в ці дні трауру – ось є афіша – в Києві в центрі міста будуть відбуватися фестивалі, концерти з шаленими танцями, піснями, сміхом, і чомусь це нікого не турбує. Хочу нагадати, що Києвом управляє голова партії БПП, і цього не турбують, але з питання інавгурації турбує. Друге. Чомусь комітет екстрено збирається розглядати постанови по законах про мову, по законах про електроенергетику, при цьому питання по інавгурації відкладають лише на середу, щоб провести в четвер. Ви знаєте, маніпуляції призведуть до поганого, ви побачите, що 73 відсотки – це ще може бути замало. І мені здається, що парламент повинен витримати напругу, яка сьогодні на нього йде, і ми повинні проголосувати сьогодні дату інавгурації. І останнє. Не потрібно триматися за владу. Мені здається, що якщо ви її відпустите, то у вас буде шанс отримати підтримку людей на виборах в парламент. Якщо люди дозволять, знову прийдете; якщо ні - тоді так тому і бути. Дякую. Дякую вам. Колеги, хочу повідомити, що в президію надійшло дві заяви з вимогою перерви, але вони готові замінити на виступи. Одна з них – від "Опозиційного блоку" і групи "Відродження". І я до слова запрошую Володимира Литвина, 3 хвилини. І наступне: від "Батьківщини" і "Самопомочі" виступати буде Ірина Сисоєнко після пана Володимира. Будь ласка. Шановний Голово, шановні народні депутати! Особисто в мене складається таке враження, дивлячись на розклад нашої роботи на цей пленарний тиждень, що Верховна Рада України шукає собі роботу замість того, щоб говорити про принципові речі, зокрема, з приводу того, про що сказала в своєму виступі Юлія Володимирівна Тимошенко. Треба ж розібратися, що залишилось у країні, і визначитися щодо плану дій, в тому числі Верховної Ради України, і якою буде виконавча влада. Чому я на цьому загострюю увагу? Бо 10 травня місті Новограді-Волинському Житомирської області відбулося велелюдне віче з приводу обурення людей і вимог людей щодо забруднення річок Хомора і Случ. Я ж тут вже прокричав, мабуть, цю проблему, але мушу вам сказати, шановні колеги, що викиди продовжуються, масово гине все, що є живим. Навіть раки полізли на берег – ви уявляєте, що робиться! Відповідь, яка приходила до останнього часу: "Там все нормально, в межах санітарної норми". Якщо в межах санітарної норми, там треба поселити, щоб жили ті чиновники, які роблять відповідні відповіді. Люди зібрали 25 тисяч з вимогою прийняти постанову Верховної Ради України, яка б зобов'язала уряд і Президента України оголосити цей район територією надзвичайної екологічної ситуації. Минуло півтора місяця, комітет, на превеликий жаль, в силу різних обставин цей документ не розглянув. Я дивлюся, що зараз пропонується до включення до порядку денного. Навіть включити до порядку денного пропонують те, що фактично ще не зареєстроване, а цю проблему, яка пече людям, ніхто не збирається розглядати. Є рішення з цього приводу міських, районних, селищних і сільських рад. У мене питання: чи почує хто-небудь волання 300 тисяч людей з цього приводу? 15 тисяч квадратних кілометрів треба оголошувати територією надзвичайної екологічної ситуації. Імітація розслідування продовжується. Фактично нічого, протягом 3 років нічого не зроблено. Останнім часом навіть відповідей-відписок з боку Кабінету Міністрів не надходить. Проект постанови є, він зареєстрований. Я вдячний всім лідерам фракцій і депутатських груп, які підтримали, поставивши відповідні підписи. Це воля всієї Верховної Ради. Я прошу і вимагаю, звертаюся до Голови Верховної Ради: давайте ми включимо до порядку денного і розглянемо це питання. Мотивація, що комітет не розглянув, не проходить. Згідно Регламенту, протягом місяця якщо не розглянув Верховна Рада має право самостійно прийняти рішення. Дякую. Доброго ранку! Звертаюся до всіх парламентських фракцій. Розумію, що самою головною темою для обговорення в українському парламенті сьогодні є питання, чи відбудуться дострокові парламентські вибори, чи не відбудуться, але, в той же час, я хочу, щоб народні депутати також почули мене з приводу мого звернення. Певний час ми працюємо над тим, щоб нарешті в Україні відбулися зміни в питаннях охорони здоров'я. І я хочу нагадати усім вам як український парламент в 2017 році прийняв дуже важливий закон, який став першим кроком для запровадження страхової медицини в Україні це Закон про автономізацію медичних закладів. Я також хочу звернути вашу увагу, для тих, хто, можливо, забув, про те, що цей закон був підготовлений народними депутатами – представниками всіх політичних сил. І тоді, в той час міністром охорони здоров'я був Сандро Квіташвілі. І Уляна Супрун, про яку ви так часто любите згадувати на цій парламентській трибуні, не мала жодного відношення до цього закону. Тож сьогодні в порядку денному буде стояти законопроект 9075, який має продовжити дію прийнятого нами Закону про автономізацію. Законопроект 9075 має продовжити пільги для районних, для міських, для обласних лікарень по реорганізації. Цей законопроект дасть можливість саме лікарням самостійно приймати рішення в питанні підняття заробітних плат медичним сестрам, лікарям. Самостійно лікарні зможуть приймати рішення по своїм видаткам, по необхідності закупівлі медичного обладнання, по витрачанню коштів на ремонт лікарень і так далі, і так далі. Тож я звертаюсь до всіх політичних сил. Я хочу нагадати, що в 2017 році за цей Закон про автономізацію медичних закладів проголосував парламент у складі 280 народних депутатів,. Партія "Блоку Петра Порошенка" – 111 голосів, "Народний фронт" – 49 голосів, "Опозиційний блок" – 18, "Самопоміч" – 20, "Батьківщина" – 14, Радикальна партія – 18, "Відродження" – 10, "Воля народну" – 14, позафракційні – 26. Тож я прошу вас, давайте продовжимо дію саме нашого з вами парламентського закону. І прошу сьогодні включити в порядок денний законопроект 9075. Зараз нас з вами дивляться медичні сестри, лікарі районних, міських, обласних лікарень, і вони чекають від нас з вами продовження тих законів, які ми успішно розпочали робити саме в парламенті України. Дякую вам. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Надійшли ще одна заява від "Блоку Петра Порошенка" і групи "Воля народу". Теж готові замінити на виступ. І я запрошую до слова Марію Іонову. Це справді вже буде заключний виступ, а потім вже переходимо до прийняття законів. Будь ласка. Шановний пане Голово! Шановні колеги! Я хотіла розпочати з того, що на початку травня партнери наші у Європейському Союзі відзначають День Європи. 9 травня 1950 року міністр закордонних справ Франції Робер Шуман виголосив промову, з якої фактично розпочалася інтеграція країн Європи, а згодом був утворений Європейський Союз. І для нашої фракції, як і для багатьох з вас, дійсно, і для Президента Порошенко, європейські цінності є ядром як світоглядним, так і політичним. І ми маємо дійсно пишатися на шляху утвердження цих цінностей протягом 5 років. По-перше, давайте відзначимо, що останні чергові президентські вибори Україна продемонструвала усьому світу відданість принципам демократії, і рекордна кількість міжнародних спостерігачів, майже 3 тисячі осіб, одностайно дали високу оцінку виборчому процесу. І ми маємо визнати поступ нашої демократії. По-друге, як і вибори, так і інші процеси, притаманні демократичній країні, вони стали завдяки відновленій армії. І посилення обороноздатності нашої країни – це принцип, який Верховний Головнокомандувач разом з нами, з парламентом, планомірно втілював в життя і усі 5 років своєї каденції. Завдяки цьому ми не втратили країну, незважаючи на дуже тривалу військову агресію Російської Федерації і незважаючи на жорстоку гібридну війну, і не тільки проти України, а й проти всього демократичного цивілізованого світу. І не помічати все ж таки успіхів модернізації нашої армії можуть тільки лицеміри. По-третє, в Україні було розпочато ряд безпрецедентних реформ, які мають утвердити принцип верховенства права і забезпечити рівність. Були створені з нуля і запрацювали нові антикорупційні органи, в тому числі антикорупційний суд. При всій повазі до конструктивної критики потрібно не забувати про це, що це одні з найскладніших реформ. І в усіх країнах світу, де вони реалізовувались і досі реалізовуються, це все ж таки вимагає досить багато часу і великих зусиль. Я хотіла би зазначити, що, дійсно, розпочата судова реформа, вона потребує особливої уваги і продовження. І українці ще не відчувають цього рівного доступу до правосуддя і незалежності, і незаангажованості всіх суддів. А деякі останні судові рішення деяких суддів, вони свідчать і викликають подив і, на жаль, відверто підігрують реваншистським сценаріям. Я хотіла зазначити в своєму виступі, що за ці 5 років Україна як ніколи стала близькою до Євросоюзу, починаючи з безвізу, Угода про асоціацію і також до зовнішньо... також всеохоплююча зона вільної торгівлі. Тому ми маємо визнати цей економічний поступ і наближення до стандартів ЄС у торгівлі. Тому що у співпраці з нашими міжнародними партнерами ми досягли макрофінансової стабільності і ми відновили економічне зростання.

бути незворотніми. І вони, також наші партнери, вони очікують продовження реалізації імплементації Угоди про асоціацію. Тому я дуже закликаю до конструктивної роботи Верховної Ради. Адже мова йде не про інтереси якихось окремих політичних сил, мова йде про нашу країну. І я розумію, що зараз питання інавгурації дуже важливе, але давайте також не забувати, що… ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. Отже, колеги, ми продовжуємо розгляд блоку паливно-енергетичного комплексу. Я хочу нагадати: попереднього пленарного тижня ми зупинились на розгляді проекту закону 8527. І фактично нам залишився тільки блок виступів від народних депутатів і голосування. Запропоновані комітетом ще наступні два закони: 5550-д і 7471-д. Перший з них є євроінтеграційний. Він є в карті нашої співпраці з Європейським Союзом. Наступний – теж важливий для виконання наших міжнародних зобов'язань. Тому я сподіваюсь, ми будемо працювати ефективно, дієво. І я запрошую до трибуни Домбровського Олександра Георгійовича, щоб він 1 хвилину нагадав про суть і зміст закону. А потім я дам 9 хвилин для виступів народних депутатів і ми перейдемо до голосування. Будь ласка. Шановний Андрій Володимирович, шановні колеги! Я хотів би нагадати, що на минулому засіданні у нас було достатньо багато часу, щоб дуже детально розглянути законопроект 8527-д, який підтримує Кабінет Міністрів України. Мова йде про створення центрального органу виконавчої влади – інспекції з енергонагляду. Єдине, з голосу я хотів би доповнити, що дата, яка стояла у нас в законі, в проекті закону - 31 березня. Але, враховуючи що цей термін пройшов, я вношу пропозицію - 30 вересня, для того щоб дати Кабінету Міністрів час встигнути реалізувати цей законопроект. Прошу підтримати рішення комітету в першому читанні і в цілому прийняти цей запропонований законопроект 8527-д. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, пане Олександр.

Соболєв, "Батьківщина". От якщо ви піднімете виступи від нашої фракції при розгляді цього базового законопроекту, якраз ви і побачите там ключові застереження, які ми робили, які зараз, після проходження фактично нової експертної оцінки, підтверджені всі правильні висновки фракції "Батьківщина". Ми ще тоді пояснювали, що ліквідація відповідних контролюючих органів в такій надчутливій галузі, як електроенергетики, закінчиться трагічно. На жаль, не дослухались. І тепер змушені вносити зміни в закон по ходу, відтерміновуючи введення в дію ключових положень. Але ключове навіть не це. Що нас турбує? А за рахунок кого відбудеться це фінансування? Чи не за рахунок простих громадян, яким знову піднімуть тарифи на електроенергію? Скажіть, будь ласка, а хіба це не закладено в самих тарифах на електроенергію - виплата заробітної плати відповідним енергослужбам, які будуть наглядати за відповідністю законодавства України? Якщо цей законопроект приймається з однією метою - це чергове підняття тарифів за рахунок закладення в тарифи ще й заробітної плати енергонагляду, то ясно, що ми за це голосувати не будемо. Ясно, що це робиться з однією метою: ще раз ударити по кишені простих громадян, враховуючи ситуацію з "Роттердамом плюс", "Дюссельдорфом плюс" і іншими тарифами, які відбуваються. Саме тому, якщо не буде чіткої заяви від профільного комітету, що всі ці нововведення можливі тільки за однієї умови, а саме - непідняття тарифів на електроенергію, наша фракція не буде голосувати за це рішення. Дякую.

Шановні колеги, в законі 8527-д були вже враховані всі пропозиції народних депутатів, всі зауваження, і в тому числі науково-експертного інституту зауваження. Тому я закликаю всі фракції проголосувати за цей закон 8527-д. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. Войціцька Вікторія Михайлівна. Войціцька Вікторія, фракція "Об'єднання "Самопоміч". Доопрацьований законопроект 8527-д ліквідовує правову прогалину щодо функціонування і фінансування. Наголошую, саме фінансування органів нагляду в електроенергетиці, яка є дуже чутливою, особливо для українських споживачів. Слід нагадати, що прийнятий у 2017 році Закон "Про ринок електроенергії" передбачав якраз утворення на базі Державної інспекції з експлуатації електричних станцій і мереж та Державної інспекції з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної і теплової енергії нового центрального органу влади. Це цілком правильний підхід, оскільки сьогодні згадані інспекції, які виконують чисто адміністративні функції, все ще входять до складу господарюючого державного підприємства "Укренерго", що є абсолютно неприпустимим. Проблема полягає в тому, що за два роки, на жаль, Кабінет Міністрів не забезпечив створення передбаченого якраз законом, який ми прийняли, органу. По-перше, це свідчить про неповну компетентність уряду в цій галузі, саме в енергетиці, а, по-друге, ставить під питання легітимність системи державного енергонагляду. Тимчасово друге питання може бути зняте прийняттям проекту Закону 8527-д за умови відповідного коригування дати у тексті документу, про що говорив пан пан Домбровський. Водночас ніхто не гарантує, і я на цьому наголошую, що уряд дотримається нових термінів. Можливо, наступного разу, продовжуючи термін виконання Кабінетом Міністрів законів, варто відразу передбачити санкцію за зрив строків. Дякую. Підтримую цей законопроект. Дякую. І заключний виступ – Кремінь Тарас Дмитрович. 10:48:54 КРЕМІНЬ Т.Д. Тарас Кремінь, "Народний фронт". Ми цілком підтримуємо все те, що закладено в основу законопроекту 8527-д. Вважаємо, що він відповідає тим викликам, які поставлені перед ліквідацією окремих органів. Але вважаємо, що принципово важливо, щоб такі документи максимально швидко ухвалювались і приймалися заради збереження спокою у суспільстві, заради того, щоб прозоро формувалися тарифи і заради того, щоб громадяни України почували себе комфортно в нинішніх умовах. Дякую. Підтримуємо. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую за лаконічність. І, таким чином, залишається ще 2 хвилини для виступу Шановний Андрію Володимировичу, шановні колеги! Віктор Галасюк, Радикальна партія Олега Ляшка. Ми абсолютно переконані, що парламент зараз має розглядати найболючіші питання у сфері енергетики, які турбують кожного українця. Це передусім штучне, необґрунтоване, драконівське завищення цін на газ і комунальних тарифів для населення. Абсолютно несправедливо і економічно необґрунтовано прирівнювати ціни на газ українського видобутку, причому державної компанії "Укргазвидобування", до так званого імпортного паритету на догоду Міжнародному валютному фонду. Ми наполягаємо на перегляді цієї позиції. Друга принципова позиція. Нам потрібно сьогодні забезпечити міцний економічний фундамент нашого державного суверенітету, а для цього енергетика має бути обслуговуючою сферою для промисловості. Тому команда Олега Ляшка, наші однодумці, пропонуємо прийняти в парламенті Закон про безкоштовне приєднання до інженерних мереж - це законопроект 6671-д. До речі, його авторами стали народні депутати з усіх фракцій і груп парламенту, без виключення. Він містить революційні норми, які дозволяють прибрати абсолютно штучні інвестиційні бар'єри і побори, які сьогодні створені монополістами і які блокують розвиток промисловості. Якщо будь-який підприємець, якщо будь-який промисловець, аграрій хоче сьогодні збудувати цех, агропереробку, будь-яке будівництво, з нього три шкури знімають, заставляють його чотири рази плати за те й саме: за приєднання до газу, до електрики, до каналізації, до води і так далі. Перший раз беруть хабарі за незавищення технічних умов, виставляють все одно завищені умови. будує інвестор підстанцію, дарує монополісту і ще й платить з цього податок державі. А потім ще сплачує в тарифі інвестиційну складову. Хто на таких умовах буде, при своєму розумі, інвестувати в українську економіку і промисловість? Тому команда Радикальної партії пропонує, як це виправити. Взяти американську модель, взяти модель, яка працює в Ізраїлі, коли інвестиційна складова тарифу повністю компенсує ті інвестиції, які роблять промисловці, які роблять будівельники і підприємці. Прийняття цього закону дозволить прискорити економічне зростання України мінімум на 1 відсоток на рік ВВП. А це значить міцний фундамент для розвитку економіки, це значить залучення реальних інвестицій в українську економіку, а не кредитів Міжнародного валютного фонду. Це сьогодні потрібно для того, щоби забезпечити добробут суспільства не лише сьогодні, а й на перспективу. Приймаймо безкоштовне приєднання до інженерних мереж, індустріальні парки, банк розвитку, весь промисловий пакет реформ. Оце буде краща економічна реальність для кожного громадянина України. Отже, колеги, обговорення завершене. Через 2 хвилини ми переходимо до прийняття рішення. Я прошу усіх голів фракцій запросити депутатів в зал. І прошу Секретаріат Верховної Ради повідомити, що зараз відбудеться голосування, Зараз дві хвилини - заключне слово Домбровському Олександру Георгійовичу, і після цього голосування. Будь ласка, пане Олександр, включіть мікрофон. Домбровський, включіть мікрофон. Шановні колеги, я ще раз хотів би наголосити на тому, що, приймаючи цей законопроект, мова йде про енергетичну безпеку держави, про стабільну, надійну роботу електричної всієї машини нашої держави. І ключовим критерієм - це є безперебійна поставка електричної енергії кожному споживачу. Більше 600 чоловік сьогодні працюють де-факто без заробітної плати у підвішеному стані. І моя відповідь на абсолютно серйозне обґрунтоване запитання, яке звучало в цьому залі: ми зобов'язуємо уряд створити центральний орган виконавчої влади до 30 вересня, яким передбачається фінансування з державного бюджету, а не за рахунок споживачів. Тому що у сьогоднішньому тимчасовому варіанті це якраз за рахунок споживачів "Укренерго" фінансує цю структуру, а ми хочемо, щоб це був центральний орган виконавчої влади, який буде фінансуватися за рахунок державного бюджету. Я дуже прошу всіх підтримати. Дуже дякую. Дякую. Мені видається, голова комітету дуже аргументовано пояснив суть закону і зняв всі застереження, і ми можемо перейти до прийняття рішення. Колеги, займайте робочі місця, я прошу з лож урядових повернутися в зал і приготуватися до голосування. Колеги, мобілізуємося. Отже, я ставлю на голосування, першу ставлю пропозицію комітету: проект Закону про внесення змін до розділу XVII "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про ринок електричної енергії" (8527-д) за основу і в цілому. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Уважно голосуємо, підтримуємо, колеги. Голосуємо, це технічна річ, там одна правка. Голосуємо, підтримуємо, колеги. Не встигли. Покажіть по фракціям, бо у виступах всі підтримували. А, "Блок Петра Порошенка" – 59. "Народний фронт" "Самопоміч" – 15, Радикальна партія – 1… Колеги, я поставлю на повернення, але надто мало голосів. Я прошу, колеги, приготуватись до голосування, я поставлю раз пропозицію. Якщо буде така сама ситуація, закон буде відхилений. Отже, я ставлю на голосування пропозицію повернутись до голосування за проект закону 8527-д. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Голосуємо за повернення.

Закон 8527 і 8527-д відхилено. Переходимо до наступного питання порядку денного. Наступне питання порядку денного - це проект постанови про… Це є проект закону про внесення змін до деяких законів України у сфері використання ядерної енергії, 5550-д. Нагадаю, цей закон є в карті виконання Україною наших зобов'язань Угоди про асоціацію з Євросоюзом. Тому я прошу всіх відповідально підійти до голосування і обговорення цього закону. Отже, перше голосування. Прошу підтримати розгляд за скороченою процедурою 5550-д. Прошу голосувати за скорочену, голосуємо, колеги.

Колеги, я ще раз звернусь. Ви бачите порядок денний, щоб встигнути його пройти: і блок самоврядування, і ДБР, - нам треба працювати динамічно. Я прошу підтримати розгляд за скороченою процедурою. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Голосуємо колеги, прошу підтримати.

"Батьківщина" – 0, "Воля народу" - 0. Ну, це ж проста логіка, друзі. Колеги, я прошу підтримати більшою кількістю голосів. Я поставлю ще раз цю пропозицію. Якщо не буде, будемо розглядати за повною процедурою. Отже, колеги, прошу підтримати розгляд за скороченою процедурою 5550-д. Прошу голосувати, прошу підтримати.

Добре, маєте бажання за повною - будемо йти за повною. Отже, ми переходимо до розгляду проекту закону 5550-д. І хочу наголосити,

Шановна президія, шановні колеги! Я хотів би нагадати, що ми в залі українського парламенту достатньо активно розглядали цей законопроект, ми тоді його не підтримали в першому читанні і відправили на повторне перше читання. Я хотів би нагадати, що законопроектом передбачається внесення змін до декількох законів України: "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку", "Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії", "Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання", "Про видобування і переробку уранових руд" - з метою гармонізації українського законодавства до вимог європейських стандартів та встановлення, я підкреслюю, єдиних норм безпеки, зокрема захисту здоров'я осіб, які перебувають під професійним медичним опроміненням, та населення проти небезпек, що виникають при іонізуючому випромінюванні, врахування вимог щодо питань державного регулювання, які стосуються поводження з урановими рудами. Під час підготовки законопроекту до повторного першого читання жодних пропозицій у комітет не надійшло. За цих обставин комітет прийняв на своєму засіданні рішення винести його на розгляд Верховної Ради в редакції першого читання. Головне науково-експертне управління узгодило ці пропозиції, зокрема і Міністерство охорони здоров'я також підтримує цей законопроект, та рекомендувати… Комітет прийняв рішення рекомендувати прийняти його у першому читанні за основу. Хочу наголосити, що прийняття законопроекту заборонить ввезення на територію України неякісного рентгенівського діагностичного обладнання, яким переоблучаються пацієнти, тобто такого свого роду "радіологічного секонд-хенду". І хочу запевнити, що в нас була детальна дискусія з усіма активними учасниками і зацікавленими державними інституціями, які запевняють, що реалізація положень цього законопроекту не передбачає заборону використання діючих рентгенівських апаратів та закриття рентгенівських кабінетів,

Дуже дякую. Шановні колеги, я хотіла би сказати, що наша Угода про асоціацію дійсно передбачає зобов'язання в сфері енергетики, і саме з підвищення енергетичної безпеки. І так, як зазначив керівник комітету профільного, я також хотіла би сказати, що ми якраз враховуємо ту директиву, яка вже змінилася в Європейському Союзі. І ця директива, вона є комплексним документом, який враховує останні наукові розробки технологічного розвитку, а також накопичений досвід у забезпеченні радіаційної безпеки. Тобто ці всі норми… розширює сфери регулювання та деталізації вимог саме до захисту у ситуаціях опромінення. Тобто ми говоримо про інтеграцію підходів до захисту як працівників, так і пацієнтів, і навколишнього також середовища. Тому я також просила би, щоб ми під час розгляду, а далі підтримали даний законопроект. Дякую.

Олександра Кужель, фракція "Батьківщина". Ми вже ставили наголос на тому, що вважаємо, що в цьому проекті невиправдано поєднані два різних предмети регулювання, і ми про це говоримо кожен раз, коли знову виносять цей законопроект. Це ліцензування, видобування і переробки уранових руд, і тут же вставляється "застосування джерел іонізуючого випромінювання". Ми вважаємо, що це не може бути поєднане. І наступний законопроект знову буде тягнути пересмикування в питанні ліцензування. в законі не виписана та норма, з якою... Я дуже поважаю пана Домбровського, який говорить, що всі інші лікарні, а ми розуміємо, це 99 відсотків, яким треба мати нове обладнання, яке проводить обстеження з променевої терапії, що вони будуть мати можливість його купити. така заборона, яка виписана в такому вигляді, як є цей законопроект, вона призведе до зниження доступу до медичного захисту пацієнтів, яким показані… Будь ласка, відповідь. Я хочу наголосити на тому, що у кожної фракції, у кожного народного депутата було достатньо можливостей для того, щоби при повторному першому читанні внести свої конкретні пропозиції відносно покращання цього законопроекту. На жаль, цього не було зроблено, тому комітет прийняв таке рішення, яке прийняв. Але, разом з тим, я хотів би сказати, що мова йде про здоров'я простих громадян України, яким нав'язують на сьогоднішній день використання неякісного, застарілого секондхендівського радіологічного обладнання, яке не дає можливості правильно діагностувати хворобу, а відповідно, і лікувати, а відповідно, і забезпечувати рівень здоров'я. Тому ми пропонуємо такий законопроект, який не дасть можливість такому "секонд-хенду", вибачте, приходити в Україну… Тому ми вважаємо, що законопроект дає абсолютно чіткі норми відповідно до європейських директив і не дасть можливість калічити українських громадян неякісним обладнанням. Останнє запитання. Іван Спориш, будь ласка. Звичайно, хто не хоче за даний законопроект голосувати, той шукає причини. Але ми бачимо, що в даному законопроекті це дійсно, то є європейські цінності, які ми повинні також впроваджувати у сфері енергетики. Я думаю, що тут, дійсно, основа даного законопроекту це, дійсно, треба думати за людину. Звичайно, хотілося б запитання одне до Олександра Григоровича, тому що даний законопроект гарно підготовлений, і ми повинні за нього проголосувати:

поки не прийнятий законопроект, у нас немає обмежень на застаріле обладнання, яке сьогодні імпортується в Україну. Якщо ми проголосуємо цей законопроект, тоді у нас будуть стандарти і норми, які будуть набагато жорсткішими стосовно якості медичного обладнання, яке безпосередньо впливає на здоров'я українських громадян. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякуємо, шановний пане Домбровський. Колеги, я прошу записатися на обговорення законопроекту від фракцій.

проект Закону про внесення змін до деяких законів України у сфері використання ядерної енергетики - вже проходить зараз повторне перше читання в цьому залі. Ми мали шанс з колегами якісно його доопрацювати до повторного першого читання, відпрацювати всі норми і дійсно сьогодні в залі прийняти якісний позитивний законопроект, який буде якісно працювати у сфері використання ядерної енергії. Але насправді ми повинні сказати про те, що цей законопроект є тільки частиною всіх документів нормативно-правових актів, які ми розглядаємо і вже розглядали, і прийняли, і ще будемо приймати у стінах цього парламенту саме з метою гармонізації законодавства України до європейських стандартів та встановлення єдиних основних норм безпеки, в тому числі захисту здоров'я осіб, які перебувають під професійним медичним опроміненням, населення проти небезпек, що виникають при іонізуючому випромінюванні. Також потрібно зазначити, що в стінах українського парламенту чекає на прийняття проект Постанови про створення персонального складу комісії з питань радіаційного захисту населення. Бо ця комісія саме формує в першу чергу і стандарти, і підходи та принципи до забезпечення прав людей на здоров'я. Я прошу підтримати наших колег законопроект 5550-д. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую за висловлену позицію. Будь ласка, пані Войціцька, вам слово. Вікторія Войціцька, фракція "Об'єднання "Самопоміч". Доопрацьований проект 5550-д гармонізує законодавство України в сфері радіаційної безпеки з відповідною директивою ЄС, про що вже зазначали раніше мої колеги. А це є, я хочу також нагадати, є нашими зобов'язаннями відповідно до Угоди про асоціацію з Європейським Союзом. Важливим положенням проекту є унормування рівнів опромінення спеціалізованого персоналу. Тобто мова йде про людей, які щодня мають справу з радіоактивними матеріалами. Це гарантія збереження здоров'я і життя наших фахівців. Тому ця норма дуже важлива і я на цьому наполягаю. Законопроект зобов'язує виконавчу владу розпочати системну боротьбу з опроміненням людей радоном. Це є однією з головних причин, до речі, важких захворювань легенів. Уряд має врахувати цей ризик обов'язково. Крім того, відповідно до законопроекту Україна заборонить, як це вже було зазначено, ввезення та прийняття в експлуатацію небезпечного обладнання, що використовує радіоактивні матеріали з небезпечним рівнем опромінення. Мова йде про рентгенівські апарати, апарати променевої терапії, інтервенційної радіології та інші. Ми нарешті прийшли до розуміння того, що медицина і наука мають бути розумними і не шкодити здоров'ю пацієнтів, лікарів лікарів і вчених. Тому я закликаю нарешті повернутися обличчям до людей і підтримати цей законопроект, який буде перш за все захищати їх здоров'я. Дякую. Підтримуємо цей законопроект. Дякую. Будь ласка, шановні колеги, від фракції, хто не встиг записатися? Олег Ляшко, запрошую вас до виступу. Шановні колеги депутати, я абсолютно впевнений, що в більшості з вас дома стоять бойлери і у вас немає проблеми відсутності гарячої води, на відміну від мільйонів українських громадян - жителів великих міст, які тижнями сидять без води, гарячої води. Вранці діти йдуть у школу, і батьки думають, як покупати свою дитину. І вигадають українцям історію, що це, мовляв, планове технологічне обстеження мереж, і внаслідок цього гарячої води немає місяцями, і не буде: у Чернігові, в Рівному, у Львові, у Києві, у Прилуках і в багатьох інших містах нашої країни. А насправді люди - мешканці міст стали жертвами політики влади, тому що гарячої води в кранах українців немає не через міфічні обстеження мереж, а через банальну причину: з 1 травня "Нафтогаз" підняв вартість газу для підприємств теплокомуненерго на 15 процентів і сьогодні підприємства теплокомуненерго платять за газ 11 тисяч 300 гривень за тисячу кубів. А, крім того, Кабінет Міністрів прийняв постанову, щоб з 1 травня рівень розрахунків підприємств теплокомуненерго із "Нафтогазом" був не нижче 90 відсотків, а до цього було 78 патова ситуація: у громадян немає можливості заплатить за надані послуги, в теплокомуненерго немає можливості розрахуватися за газ із "Нафтогазом", "Нафтогаз" відключає газ, внаслідок цього в кранах українців холодна вода. От і вся арифметика, чому люди сидять без теплої води. Як вирішити цю проблему? Перше. Кабінет Міністрів має скасувати своє рішення про збільшення до 90 відсотків рівень розрахунків підприємств теплокомуненерго з "Нафтогазом". Друге. "Нафтогаз" має скасувати своє рішення про підвищення цін на газ для підприємств теплокомуненерго і для громадян. Тому що вони вішають лапшу на вуха і розказують, що ціни на газ для громадян знизили на 30 копійок, а для підприємств теплокомуненерго підняли, і знову, тільки вже з іншого боку, залазять в кишені до українців, тому що кожен українець має платить ці непомірні тарифи. Ми вимагаємо від антикорупційних органів також негайно вжити заходів, щоб вернути 1,5 мільярда гривень премій, яке керівництво "Нафтогазу", голова "Нафтогазу" Коболєв і компанія, виплатили собі і вивели в офшори до своїх родичів, залізши в кишеню до кожного українця. Ми вимагаємо від уряду скасувати несправедливі рішення про підвищення ціни на газ. Інавгурація новообраного Президента має відбутися якнайшвидше, не затягувати цю інавгурацію. І перший свій... Зеленський має видати: відповідно до Конституції скасувати рішення уряду про підвищення ціни на газ. Досить грабити людей! І не треба казати, що це не повноваження Президента. І перегляд Меморандуму з МВФ, і скасування рішення уряду – це все повноваження Президента. Користайтесь, дайте можливість Зеленському керувати і показати, хто є хто. 6 хвилин від народних депутатів будуть виступи. Прошу це врахувати і відповідний таймер поставити нам для цього блоку виступів. Будь ласка, народний депутат Кривенко, вам слово. Віктор Кривенко, Народний Рух України. Доброго дня, шановні колеги, шановні глядачі! Стосовно законопроекту, я вважаю, що це ганьба, що ми зараз не набрали у нас на скорочену процедуру, законопроект зрозумілий, його треба підтримувати. Дякую пану Домбровському. І сподіваюсь, що всі голови фракцій покличуть своїх членів фракцій і ми побачимо явку на роботі. І ми побачимо, яке ставлення нардепів до своєї роботи. По тематиці, яка є дуже близькою до теми законопроекту. Я двічі передбачав, за моєї ініціативи передбачалося в бюджеті України по 200 мільйонів гривень на придбання вітчизняного обладнання для мамографії і для УЗД-діагностики. Нагадаю всім, що сім з половиною тисяч українців, з яких 100 чоловіків, а основна маса переважно це, безумовно, жінки, в середньому помирають в рік від раку молочної залози. І це відбувається в першу чергу від того, що немає обладнання, немає системи і немає обов'язкового скринінгу. Тому що, вибачаюсь, мамологи ловлять вже на ІІІ-ІV стадії рак, і яка стадія вже є майже невиліковною, виліковність – менше 10 відсотків, а вартість – більше 15 тисяч доларів. То якби в Україні працювала система скринінгу, в Україні було обладнання в кожному населеному пункті, то у нас би кардинально зменшилась смертність. І два рази через лобізм іноземних виробників, які завозять в тому числі і застаріле обладнання – те, про ви говорите, і в питаннях рентгенобладнання в цьому законопроекті – через лобізм цих виробників і урядів тих країн, які стимулюють своїх виробників… Бо там уряди розумні, вони експорт своєї продукції стимулюють. Не знаю, як у нас уряд Гройсмана не може ніяк запустити Експортно-кредитне агентство. Два роки підряд ця програма знищувалася, два роки підряд ця програма не діяла і далі вона не передбачалась. І зараз ми знову бачимо, що фактично системи немає, нічого не робиться. Я розумію, що до уряду України, який очолює пан Гройсман, немає сенсу з цього приводу робити звернення, тому що я робив їх неодноразово. Так, як ми робили їх по купі інших ініціатив, я говорив про Експортно-імпортне агентство. От, сидить пан Андрій Вадатурський, з яким ми двічі отримували від пана Прем'єр-міністра обіцянки, що він виділить 100 мільйонів гривень на днопоглиблення Дніпра. Щоб машини не розбивали наші дороги на півдні перевантажені, щоб ми запустили річку як основне джерело, транспортна така артерія наша. Нічого цього не робиться. Тому я підтримую ініціативу тих народних депутатів, які говорять, що нам треба терміново змінювати уряд. І для цього треба, щоб парламент працював, щоб ми могли відправити Генерального прокурора у відставку, щоб ми могли змінити уряд. А якщо ми побачимо зараз спроби розпуску парламенту, то ми фактично побачимо, що новообраний Президент підтримує діючий уряд і діючого Генерального прокурора. Дякую вам. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Будь ласка, наступний виступ. Народний депутат Рибак буде виступати з місця. 11:19:54 РИБАК І.П. Іван Рибак, Чернівецька область.

Цей законопроект передбачає: врегулювання питань ядерної та радіаційної безпеки в частині зменшення ризиків тривалого опромінення продуктами радону; врегулювання питання радіаційного захисту при медичному опроміненні; вдосконалення державного регулювання діяльності з видобування і переробки уранових руд та запровадження ліцензування переробки уранових руд. Шановні колеги, це дуже простий і чіткий законопроект, який врегульовує виявлені в нашому законодавстві розбіжності з директивами Європейського Союзу. Давайте не будемо навколо цього вести серйозну дискусію. Бо якщо ми провалили щойно законопроект про "Прикінцеві, перехідні положення" Закону України "Про ринок електричної енергії" (8527-д), зараз провалимо ще 5550-д, то дійсно цьому парламенту вже тут немає що робити. Нам потрібно не те що чекати, поки нас розпустять, а самим просто розійтись, от і все, і крапка. Тому давайте зберемось всі і проголосуємо за цей законопроект. Дякуємо. Шановні колеги, виступи і від фракцій, від народних депутатів завершені. Ми зараз дамо 2 хвилини підсумувати обговорення законопроекту, який вже вдруге виноситься на перше читання, яке пройшло дуже ретельне таке доопрацювання в комітеті. Отже, через 2 хвилини ми переходимо до прийняття рішення. Я прошу усіх зайти в зал і прошу голів фракцій запросити усіх депутатів в зал.

я хотів би сказати, що, звичайно, дуже важливо, коли український парламент відповідно до Угоди про асоціацію займається гармонізацією українського законодавства з європейськими директивами. Це дуже важливо з точки зору стандартів життя, яке ми хочемо досягнути. Але, разом з тим, я просив би подивитися на питання, яке ми зараз обговорюємо, з точки зору простого громадянина, які кожний день, громадяни України, приходять в просту українську лікарню. І ми з вами дуже багато дебатуємо тут про медичну реформу. І я думаю, що це не великий секрет, якщо ми подивимося, яке медичне забезпечення з точки зору обладнання є сьогодні в країнах Європейського Союзу, яке дає можливість людям отримувати високі медичні, високоякісні медичні послуги, і яке, на жаль, медичне обладнання є в наших комунальних медичних закладах. Я вже навіть не говорю про те, що ті лікарі і ті медичні сестри, які отримають мізерну зарплату з точки зору використання застарілого радіологічного обладнання, працюють під постійним ризиком. Цей законопроект дає можливість в Україну ввозити якісне обладнання, яке буде давати можливість використовувати і надавати високоякісні послуги і, ще раз підкреслю, робити діагностику правильну для хворих, а відповідно і лікувати. Тому що, які ми маємо тут тенденції з точки зору онкологічних захворювань в Україні, як для дорослого населення так і для дітей, ви бачите. Тому, друзі, давайте повернемося до простого громадянина України і проголосуємо, підтримаємо цей законопроект, не дивлячись на політичні спекуляції, на очікування дострокових чи

Прошу голів фракцій запросити депутатів в зал. Прошу повідомити, що ми переходимо до прийняття рішення. Отже, я ставлю на голосування проект Закону про внесення змін до деяких законів України у сфері використання ядерної енергії (№ 5550-д) за пропозицією комітету за основу. Євроінтеграційний закон. Я прошу всіх підтримати і прошу проголосувати. Отже, голосуємо, підтримуємо за основу. Прошу проголосувати. Голосуємо. За-183 Прошу по фракціям показати. "Блок Петра Порошенка" – 66, "Народний фронт" – "Опозиційний блок" – 13, "Самопоміч" – 15, Радикальна партія – 17, "Батьківщина" – 0, "Воля народу" – 2, "Партія "Відродження" – 1, позафракційні – 18. Колеги, в мене просте питання. Чому ви наперед не попереджаєте, якщо є застереження? Чому не попередити поправка про це? Ми говоримо про євроінтеграцію на ефірах голосно і гучно, але коли доходить до голосування, на жаль, ми бачимо такі цифри. Я поставлю зараз пропозицію повернутись. Я прошу членів Комітету з питань євроінтеграції провести роз'яснюючу роботу поміж депутатів своїх фракцій. Я прошу ще одну хвилину – Домбровський. Чи нема необхідності? Нема необхідності. Отже, не встигли всі проголосувати. До мене надійшла позиція депутатів, що вони не встигли проголосувати. Зараз я ставлю пропозицію повернутися. І я прошу усіх зайняти свої робочі місця.

Депутати колонами заходять в зал, скоро не буде вільних місць. Ми доставимо стільчик, якщо не буде місць вільних. Отже, колеги… Можемо голосувати, так? Прошу змобілізуватись. І я ставлю на голосування пропозицію повернутись до розгляду проекту закону 5550-д. І прошу усіх підтримати. Це тільки за основу. Якщо є застереження, ми зможемо їх врахувати. Голосуємо. Підтримуємо за повернення. Голосуєм. Голосуєм. Євген, прошу підтримати. Голосуємо. За-216 Я поставлю ще раз. Будь ласка. Колеги, зараз. Не виходьте, пані Оксана. Дякую. народні депутати. Прошу зараз приготуватись. Я поставлю на повернення, а потім за основу. Отже, прошу усіх зайняти робочі місця. Прошу усіх приготуватись до голосування. Будь ласка, заходимо. Валерій, підтримайте. Отже, колеги, голосуємо? Перше голосування. Пропозиція повернутись до проекту Закону 5550-д. Прошу голосувати. Прошу підтримати, за повернення. Уважно, кожен голос. Прошу голосувати. Прийшли члени Комітету євроінтеграції, це перемога. Голосуємо, будь ласка. Підтримайте, будь ласка, євроінтеграцію. За-226 Повернулись. І тепер я ставлю проект Закону 5550-д за основу. Кожен голос, колеги, кожен голос. Прошу проголосувати. Прошу підтримати. Голосуємо за основу. Підтримуємо, колеги. Підтримуєм. Голосуємо. Голосуєм. Прошу включити систему голосування. За-240 Рішення прийнято. Вітаю! Колеги, я для коректності, наступний законопроект поставлю на рейтингове голосування. Отже, наступний проект закону 7471-д - проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо безпеки використання ядерної енергії. Я ставлю на рейтингове голосування. Прошу підтримати, прошу проголосувати

За-156 Отже, колеги, голова комітету просить перенести просить перенести даний законопроект. І наступний, я прошу всіх уваги, наступний - проект Постанови про Рекомендації парламентських слухань на тему: "Стан, проблеми та перспективи охорони культурної спадщини в Україні". Вчора це питання дуже гостро підняв голова Комітету з питань культури і духовності Княжицький на Погоджувальній раді. 18 травня ми маємо День усіх музейників України, і це наше зобов'язання - підтримати їх і проголосувати цю постанову. І я оголошую про перехід до проекту постанови 8426, і я прошу підтримати розгляд за скороченою процедурою. Прошу проголосувати, прошу підтримати, за скорочену, вона простенька, тому можна голосувати всім. Рішення прийнято. І я запрошую до доповіді голову Комітету з питань культури і духовності Княжицького Миколу Леонідовича. Будь ласка, пане Миколо. Розгляд буде дуже короткий, тому прошу вас не відходити. А після того буде блок включення в порядок денний сесії, це буде важливий блок після цієї постанови. Будь ласка. 11:32:26 КНЯЖИЦЬКИЙ М.Л. Дякую. Шановні колеги, я думаю, багато з вас отримали листи від керівників українських музеїв. Керівники понад 200 музеїв підписали ці листи з цілої України: із заходу, зі сходу, з центру з проханням підтримати рекомендації парламентських слухань, які в цей рік - рік культурної спадщини, оголошений Європейським парламентом, рік, коли ми всі згадували і думали, яким чином нам захистити наші культурні надбання і культурну спадщину, саме в цей рік були проведені ці парламентські слухання. На жаль, ця постанова дуже довго не доходила до її голосування. Комітет з питань культури і духовності на своєму засіданні 23 травня 2018 року розглянув проект Постанови Верховної Ради України про Рекомендації парламентських слухань на тему: "Стан, проблеми та перспективи охорони культурної спадщини в Україні". В запропонованих рекомендаціях парламентських слухань враховані та систематизовані пропозиції народних депутатів України, органів державної влади, органів місцевого самоврядування, наукових установ, об'єднань громадян, експертів, представників громадськості, що були висловлені під час та після парламентських слухань 18 квітня 2018 року. Комітет з питань культури і духовності рекомендує Верховній Раді України розглянути проект Постанови Верховної Ради України про Рекомендації парламентських слухань на тему: "Стан, проблеми та перспективи охорони культурної спадщини в Україні", прийняти його за основу і в цілому. Шановні колеги, дуже прошу вас підтримати цей проект, підтримати українські музеї, українські заклади культури. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. Прошу провести запис: два – за, два – проти. І давайте більш динамічно, лаконічно у виступах, будемо більше рішень приймати, будь ласка. Підлісецький Лев Теофілович. Подоляк. Шановні колеги! Ірина Подоляк, фракція "Самопоміч". Справді, дуже прикро, що ми не могли рекомендації парламентських слухань щодо пам'ятко-охоронної сфери довго проголосувати. Тому дуже прошу вас, шановні колеги, всі музейники, всі працівники пам'ятко-охоронної сфери, реставратори, науковці - всі чекають ухвалення цієї постанови, результатів парламентських слухань. Дуже прошу всіх об'єднатися і підтримати цю постанову. Дякую. Дуже вам дякую. Від "Батьківщина" Євтушок Сергій, передає Олені Шкрум. Будь ласка. Доброго дня, колеги! Шкрум Альона, фракція "Батьківщина". Колеги, ви знаєте я думаю, що всі музеї і українці чекають не стільки прийняття Постанови про Рекомендації парламентських слухань, а скільки виконання вже цих рекомендацій. знаєте, ми вже маємо 2019 рік, його середину, парламентські слухання і ця постанова була зареєстрована і відбулася 18 квітня 2018 року. А в 2016 році в вересні були прийняті інші рекомендації парламентських слухань щодо реінтеграції Криму, де теж був величезний блок щодо охорони нашої культурної спадщини. надзвичайно мало зроблено. Я думаю, що всім нам це питання дуже болить. До цих пір немає повноцінного обліку наших культурних цінностей, не створений електронний документ на сайті Міністерства культури, дуже мало що зроблено і урядом, і Міністерством культури. Я думаю, що було б правильно не просто прийняти ці рекомендації, в яких є багато важливих речей, а заслухати також міністра культури щодо того, що було зроблено з 2016 року з рекомендацій інших парламентських слухань, де мала бути вже проведена система державно-приватного партнерства, залучення інвестицій у сферу охорони нашої культурної спадщини; де мала б вже була забезпечена бути розробка функціонування електронного інформаційного ресурсу культурної спадщини і культурних цінностей; де мали б бути вирішені ті проблеми величезні, якщо ви пам'ятаєте, з агресії Росії і з анексії Криму, культурні цінності в Криму, ми навіть не мали доступу до інформації, які ж там наші культурні цінності залишилися, які потім передавалися в музей "Ермітаж", від імені Росії в інші музеї закордонні, потім поверталися знову в Крим, і знову в музей "Ермітаж". І ми не могли забезпечити ні повернення цих цінностей, ні оцінку цих цінностей, тому що не мали електронного документообігу і цієї інформації Міністерстві культури. Всі ці речі, про них ми говоримо з 2016 року. На жаль, дуже мало що зроблено. Тому вважайте це також депутатським запитом до міністра культури і до Міністерства культури щодо того, що було зроблено з рекомендацій парламентських слухань ще 2016 року про реінтеграцію Криму, де були зазначені ті ж самі корисні Дякую. Іван Спориш, "Блок Петра Порошенка", 15 округ, Вінниччина. Звичайно, як ми бачимо, що всі фракції будуть підтримувати дану постанову, і, мабуть, цю постанову чекають, ну, духовність і культура всієї України, які повинні прийти і дійсно обговорити дане питання, яке сьогодні дійсно повинно бути на порядку денному. Тому я прошу всіх, щоби всі фракції об'єдналися і проголосували за ці необхідні парламентські слухання. Дякую. Колеги, ще дві фракції наполягають на виступі: "Фронт", і Радикальна партія, і "Воля народу". Але, якщо можна, по 1 хвилині, добре, колеги? По одній! У послідовності, як давали. Перший – від Радикальної партії… Ну, колеги, ну, чого ви торгуєтеся? Потім Бондар, потім Сергій Мельничук. Будь ласка. Андрій Лозовой, Радикальна партія Ляшка. Коли легендарного британського прем'єра Вінстона Черчилля… запропонували в часи Другої світової війни обмежити видатки на освіту і культуру, він спитав: "За що ми тоді воюємо?" Сьогодні ми живемо в час, коли як ніколи треба захищати українську культуру. Зараз потрібно не просто виконувати пропозиції парламентських слухань - потрібно збільшувати фінансування культурної галузі, в тому числі музеїв. І надзвичайно важливо дати українським музеям більше економічної свободи, щоб вони могли продавати вільно агітаційну продукцію книжкову, рекламну, сувеніри, відкривати кафе, так, як в так, як в Луврі, як у музеї д'Орсе, так, як живе цивілізований світ. Тоді музей і зароблятиме на поповнення свого фонду, і зароблятиме для держави, платячи податки. І це робочі місця, і водночас захист культури, на чому і наполягає наша команда Радикальної партії. Дякую. Дякую дуже вам. Від "Народного фронту" одна хвилина Бондар, потім – ви. 11:39:31 БОНДАР М.Л. Дякую. Бондар Михайло, 119 виборчий округ. "Народний фронт" буде голосувати за цю постанову. А я як депутат-мажоритарник 119 виборчого округу хочу запросити всіх 2 червня на ретро-фестиваль до замку Бадені, це у Буському районі. Це замок, який два роки назад вдалося передати від Міністерства внутрішніх справ громаді, і зараз там будуть проводитися ретро-фестивалі. Тому запрошую, щоб на цьому ретро-фестивалі залучити кошти для збереження якраз не тільки цього замку, а й інших пам'яток архітектури, запрошую принагідно. Колеги, зараз заключний виступ, через хвилину відбудеться голосування. Я прошу усіх голів фракцій запросити депутатів в зал, і Секретаріат Верховної Ради я прошу повідомити, що через хвилину ми переходимо до голосування. Сергій Мельничук, одна хвилина. І голосуємо. Хочу подякувати групі "Воля народу" за надану хвилину. І "Воля народу" буде підтримувати дані парламентські слухання. Але хочу звернутися до правоохоронних органів врахувати мій виступ як депутатський запит. Адже Україна мала була б в цьому році представлена на бієнале нашим проектом, витрачено із державного бюджету 6 мільйонів гривень, 2,5 мільйони гривень витратили ще меценати. Мав би прилетіти літак "Мрія", але це осталося в мрії. Україна своєю національною спадщиною, своїми художниками, скульпторами не представлена на даному бієнале. Про що ми говоримо? Я вимагаю, щоб правоохоронні органи провели відповідне розслідування і відсторонили міністра за розтрату державних коштів. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Отже, колеги, переходимо до прийняття рішення. І я переконливо прошу людей в ложах, пане Леонід, звертаюсь до вас особисто, повернутися в зал, зайняти робочі місця. Колеги, щоб я не називав прізвищ. Пане Ємець, будь ласка. Я прошу усіх підтримати, колеги, це питання без фракцій і без політики. Я прошу усіх зайняти робочі місця. Отже, готові, так? Колеги, заходіть в зал. Я прошу, колеги, усіх зайняти робочі місця, ми переходимо до прийняття рішення. Будь ласка. Я ставлю на голосування проект Постанови про Рекомендації парламентських слухань на тему: "Стан, проблеми та перспективи охорони культурної спадщини в Україні" (№ 8426) за пропозицією комітету за основу і в цілому. Прошу, колеги, проголосувати. Прошу підтримати. Кожен голос важливий. Прошу всіх уважно взяти участь у голосуванні.

За-211 Знову не встигли. Будь ласка, поверніться в зал. Я прошу народних депутатів зайти в зал. Колеги, це ж нечесно. Це йдеться про долю багатьох музеїв в Україні, а ви просто відсутні на робочих місцях! Це нечесно і неправильно. Прошу усіх повернутися в зал. Пані Острікова! Отже, колеги, прошу приготуватися. Прошу зайняти робочі місця. Увага! Готові, так? Я ставлю пропозицію повернутися до голосування за проект Постанови 8426. І я прошу підтримати і прошу усіх проголосувати. Голосуємо. Підтримаєм! Прошу голосувати. Голосуємо. Підтримуємо.

Три голоси. Поверніться, будь ласка, в зал. Я ще раз попрошу, пані Острікова, повернутися в зал і взяти участь в голосуванні. залі) Острікова в залі. Голосує. Колеги, три голоси! Прошу приготуватись до голосування. Будь ласка, колеги. Я ставлю проект постанови 8426, перше голосування - за повернення. Прошу проголосувати, прошу підтримати за повернення. Голосуємо, підтримуємо. Голосуємо,

Не встигли. Та що ж ви робите? Поверніться! Мустафа, поверніться, будь ласка. Кожен голос ми рахуємо, кожен голос. Отже, перше голосування: повернутись до проекту постанови 8426. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Голосуємо уважно, відповідально, підтримуємо музейників. Прошу проголосувати за повернення, голосуємо. Уважно, кожен голос, голосуємо!

Повернулись. Тепер я ставлю проект постанови 8426 за основу і в цілому. Прошу підтримати, колеги, підтримуємо. Всі фракції і групи, підтримуємо і голосуємо. Голосуємо "за". Голосуємо, колеги.

Постанова прийнята, колеги. Тепер ми переходимо до розділу: включення в порядок денний сесії. Це дуже об'ємний розділ. У порядку денному всі мали змогу подивитись, які законопроекти. Я буду називати традиційно їхні назви і номери і буду пропонувати включити в порядок денний сесії. Отже, прошу приготуватись до голосування. Перший: проект Постанови про Звернення Верховної Ради України до Організації Об'єднаних Націй, Парламентської Асамблеї Ради Європи щодо засудження порушення прав корінних народів у Російській Федерації (10125). Прошу проголосувати за включення в порядок денний сесії для прийняття рішення. Прошу голосувати, прошу підтримати. Голосуємо.

Я ще раз поставлю. Ставлю на голосування пропозицію, щоб проект Постанови 10125 ми включили в порядок денний сесії для прийняття рішення. Прошу усіх брати участь в голосуванні. Голосуємо. Підтримуємо. Прошу проголосувати.

Прошу. Цілий підрозділ народних депутатів повертається в зал. Отже, колеги, нам бракувало двох голосів, зайшло багато народних депутатів. Прошу зайняти робочі місця. І я ставлю на голосування пропозицію, щоб проект постанови 10125 включити в порядок денний сесії для прийняття рішення. Прошу голосувати і прошу підтримати. Голосуємо.

По фракціям покажу. "Блок Порошенка" –

Заключний раз. Хочу нагадати, по Регламенту я можу ставити кілька разів на голосування. Я ставлю заключний раз. І прошу всіх бути на робочих місцях. Отже, ставлю на голосування проект постанови 10125: включення в порядок денний сесії для прийняття рішення. Прошу голосувати. Прошу підтримати. Голосуємо. Прошу голосувати.

про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо виконання військового обов'язку та проходження військової служби) (10181). Включення в порядок денний сесії для прийняття рішення. Прошу голосувати. Прошу підтримати. Голосуємо.

За-215 Я ще раз поставлю. Отже, 10181 - включення в порядок денний сесії для прийняття рішення. Безпековий, важливий закон. Прошу проголосувати. Прошу підтримати. Голосуємо. Включення в порядок денний сесії для прийняття рішення. Голосуємо. За-210 Наступний. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження принципів прозорості та публічності у сфері формування та реалізації державної військово-промислової політики

та інших утворених, відповідно до законів України, військових формувань (10279). Включення в порядок денний сесії для прийняття рішення. Колеги, підтримуємо військових капеланів. Прошу всіх проголосувати. Включення в порядок денний сесії для прийняття рішення. Голосуємо. Підтримуємо. Голосуємо. Це підтримка військових капеланів. Прошу підтримати. я поставлю ще раз. Я ставлю на голосування пропозицію включити в порядок денний сесії для прийняття рішення проект Закону щодо врегулювання капеланської діяльності у Збройних Силах. Колеги, прошу всіх підтримати і проголосувати. Підтримаємо українських капеланів в українських Збройних Силах, які на передовій. Прошу голосувати! Прошу підтримати! Голосуємо!

За-211 Наступний. Проект Закону про основні засади державної аграрної політики та державної політики сільського розвитку (9162) Включення в порядок денний сесії. Прошу проголосувати. Прошу підтримати. Включення в порядок денний сесій для прийняття рішення. Голосуємо. Прошу підтримати. За-192 Рішення не прийнято. Наступний. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо продовження терміну спрощеної процедури реорганізації державних і комунальних закладів охорони здоров'я. Це цей проект закону, з яким зранку виступала Ірина Сисоєнко і закликала всіх підтримати (9075). Прошу підтримати включення в порядок денний сесії для прийняття рішення. Прошу проголосувати. Прошу підтримати. Голосуємо.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

Прошу підтримати включення в порядок денний сесії для прийняття рішення. Прошу голосувати. Прошу підтримати, прошу підтримати.

та інших законодавчих актів України щодо підтримки власників (користувачів) приміщень жилого будинку та захисту їхніх прав (10237 і 10237-1). Включення в порядок денний сесії для прийняття рішення. Прошу голосувати. Прошу підтримати.

Рішення не прийнято. Наступний. Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення" щодо вдосконалення конкурсної процедури (10268). Прошу підтримати включення в порядок денний сесії для прийняття рішення. Прошу голосувати, прошу підтримати. Голосуємо.

"Про Державний бюджет України на 2019 рік" щодо покращення стану автомобільних доріг Одеської області (10226). Включення в порядок денний сесії для прийняття рішення. Прошу голосувати, прошу підтримати.

За-162 Рішення не прийнято. Наступний. Проект Закону про внесення зміни до статті 87 Бюджетного кодексу України щодо фінансування забезпечення окремих програм та закладів охорони здоров'я (10231). Прошу проголосувати, прошу підтримати включення в порядок денний сесії для прийняття рішення. Голосуємо. Рішення не прийнято. Наступний. Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про ринок електричної енергії" щодо забезпечення постачання електроенергії захищеним споживачам Донецької та Луганської областей (10227, 10227-1). Прошу підтримати включення в порядок денний сесії для прийняття рішення. Прошу голосувати, прошу підтримати.

Рішення не прийнято. Добре, я поставлю ще раз. Отже, проект закону 10096 включення в порядок денний сесії для прийняття рішення. І потім я ще раз поставлю про капеланів. Я прошу всіх зайти в зал. І я ще раз поставлю про капеланську діяльність. Зараз 10096 - включення в порядок денний сесії для прийняття рішення. Прошу проголосувати.

188. Рішення не прийнято. Колеги, і мені здається, що просто не всі встигли проголосувати по капеланській діяльності. Я ще раз ставлю пропозицію 10279 проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання капеланської діяльності у Збройних Силах України включити в порядок денний сесії для прийняття рішення. Я переконаний, ми повинні підтримати наших капеланів на передовій і повинні це підтримати. Отже, я прошу підтримати включення в порядок денний сесії для прийняття рішення 10279. Прошу проголосувати, прошу підтримати, включення в порядок денний сесії капеланська діяльність. Прошу голосувати, прошу підтримати. Голосуємо. Голосуємо. За-191 По фракціям покажіть. По фракціях, будь ласка. Отже, колеги, зараз я оголошую перерву згідно Регламенту на 30 хвилин. О 12:30 я прошу всіх повернутись в зал для продовження нашої роботи. Дякую.

Отже, колеги, прошу усіх зайти в зал, приготуватись до продовження нашої роботи. Прошу усіх заходити в зал. Отже, колеги, хочу вам повідомити, що в перерві, о 12-й годині, регламентний комітет прийняв рішення по усіх постановах, які були надані, щодо відхилення Закону про мову. Це означає, що ми можемо перейти до розгляду тих постанов. Зараз технічно вони надходять в Апарат. Щоб Апарат міг розмножити і роздати, піде хвилин 10. І я тому пропоную розпочати розгляд усіх постанов, які подані про відхилення. І коли тільки надійдуть роздруковані постанови, які на сьогодні зупиняють рішення про підписання Закону про мову, відразу перейдемо до цих рішень. В нас є проект постанови перший, який я поставлю на голосування. Хочу нагадати, що ці постанови ставляться на голосування без включення в порядок денний сесії, і Голова Верховної Ради може запропонувати на будь-якому етапі. І тому зараз я оголошую про перехід до розгляду всіх постанов, які стосуються відхилення законопроектів. Поки роздруковують і готують постанови, які зупиняють мовний закон, я пропоную перейти до розгляду проекту Постанови про скасування рішення Верховної Ради України про прийняття Закону України "Про внесення змін до Кримінального та та Кримінального процесуального кодексів України щодо встановлення відповідальності за порушення законодавства у сфері підтвердження відповідності виготовлення, виробництва, реалізації, придбання продукції, робіт та послуг у військовій сфері" (№ 1793). І поки ми будемо розглядати цю постанову, я сподіваюсь, Апарат вже підготує наступні постанови. Нагадаю теж, що вони розглядаються за скороченою процедурою, ці постанови. Ми починаємо з першої - 1793. я запрошую до доповіді представника, першого заступника Комітету Верховної Ради України з питань Регламенту Пинзеника Павла Васильовича. Будь ласка. Колеги, годилося б також надати слово для доповіді першому автору ініціативи - це народному депутату Віннику, але я його наразі не бачу в залі, може, пізніше буде. А комітет розглянув цей проект постанови ще 3 лютого 2016 року. Це проект Постанови про скасування рішення Верховної Ради України про прийняття Закону України "Про внесення змін до Кримінального і Кримінального процесуального кодексів України щодо встановлення відповідальності за порушення законодавства у сфері підтвердження відповідності, виготовлення, виробництва, реалізації, придбання продукції, робіт та послуг у військовій сфері" (реєстраційний номер 1793), в цілому з урахуванням пропозицій Президента України. Вніс цей проект постанови народний депутат Іван Вінник за реєстраційним номером 1793-П 27 січня 2016 року, і відповідно 27 січня 2016 року зареєстрував відповідну заяву до Голови Верховної Ради України. За результатами розгляду цього проекту постанови комітет висловив окремі зауваження, які викладено у висновку комітету, зокрема проаналізували стенограму пленарного засідання Верховної Ради від 26 січня 2016 року і зазначили, що під час розгляду пропозицій, які надійшли до поверненого Президентом закону, зауважень від народних депутатів і, зокрема, народного депутата - автора проекту постанови Івана Вінника, щодо порушення процедури, передбаченої 134-ю і 135-ю Регламенту, не надходило. Більше того, згідно з інформацією, розміщеної на офіційному веб-сайті Верховної Ради України, народний депутат Вінник був присутній під час розгляду зазначеного законопроекту. Відповідно до частини восьмої статті 48 Регламенту Верховної Ради України комітет прийняв рішення рекомендувати Верховній Раді визначитися щодо прийняття чи відхилення цього проекту постанови шляхом голосування. Дякую за увагу. Прошу висловлюватися щодо підтримки чи непідтримки проекту постанови і визначатися шляхом голосування. Дякую. Дякую вам. Прошу провести запис: два – за, два – проти. Будь ласка.

СОТНИК О.С. Щиро дякую. Перш за все, я хочу подякувати спікеру парламенту, тому що ви виконали свою обіцянку. Декілька тижнів тому я з цієї трибуни піднімала питання про те, що конкретною людиною, паном Вінником, блокується блокується посилення кримінальної відповідальності за неякісні поставки військової продукції, точніше, за неякісну військову продукцію. І, що фактично, якби цей закон існував, то дуже багато корупційних скандалів в "Укроборонпром", і, зокрема, останній корупційний скандал, який стався зі Свинарчуками, ви всі дуже добре, я впевнена, про нього пам'ятаєте, то реальна відповідальність цих людей вона б на сьогоднішній день становила втричі вищу, ніж є в Кримінальному кодексі. Але мені от дуже цікаво, колеги, я звертаю увагу, пана Вінника немає зараз в залі, коли розглядається його постанова, через яку ця відповідальність три роки блокувалась. От мені б хотілося його запитати, це, може, зараз буде риторично, але, сподіваюсь, він почує. Пан Вінник, а ви, цікаво, де справжній? Коли ви блокуєте посилення кримінальної відповідальності за неякісну поставку військової продукції чи коли ви є головою тимчасової слідчої комісії, яка нібито має розслідувати якраз всі ці злочини і ухиляння в сфері військової оборони? От де ви справжній? Коли ви не даєте можливість притягати до відповідальності злочинців у військовий фактично час чи коли ви знаходитесь на засіданні тимчасової слідчої комісії, робите вигляд, що ви шукаєте справедливість? Тому, колеги, я дуже вас прошу не підтримувати дану постанову, нарешті, розблокувати питання належної кримінальної відповідальності, я вважаю, за один з найтяжчих злочинів, особливо,коли країна знаходиться у війні, і показати, що цей парламент справді готовий притягати злочинів до відповідальності. Дякую. Дякую вам. Від "Блоку Петра Порошенка" до слова запрошується Паламарчук, який вчора на Погоджувальній раді піднімав це питання, і я пообіцяв поставити його сьогодні на обговорення, по постанові 1793. Будь ласка, пане Микола Паламарчук.

Не виступаєте, так? Добре. Ви вчора на Погоджувальній раді наголошували, що я маю цю постанову поставити на голосування. Я її поставив. Є потреба виступати? Немає. Добре, добре. Як обіцяв, вона поставлена. Колеги, чи є бажаючі від інших фракцій, груп виступити? Немає. Ми можемо переходити до прийняття рішення. Отже, колеги, я ставлю на голосування проект Постанови про скасування рішення Верховної Ради України про прийняття Закону України "Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо встановлення відповідальності за порушення законодавства у сфері підтвердження відповідності, виготовлення, виробництва, реалізації, придбання продукції, робіт та послуг у військовій сфері" в цілому з урахуванням пропозицій Президента України, 1793-П. Хто підтримує, прошу проголосувати. Голосуємо.

Рішення не прийнято. Постанова відхилена, що дозволяє мені підписати даний закон. І, шановні колеги, ми можемо перейти до розгляду постанов 5670-д, їх чотири постанови: про скасування рішення Верховної Ради України від 25 квітня 2019 року про прийняття в цілому проекту Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної", колеги. Чотири постанови. І я надам спочатку слово для виступу всім авторам постанови. Потім надам голові регламентного комітету. Потім буде обговорення: два – за, два – проти. І потім буде голосування, яке відкриє шлях до підписання Закону "Про функціонування української мови як державної". Отже, я оголошую про перехід до розгляду чотирьох проектів постанов 5670-д, відповідно П, П1, П2, П3. І я буду запрошувати до виступу у послідовності, в якій реєструвалися ці постанови. Першому я надаю слово для виступу Новинському Вадиму Владиславовичу. Будь ласка. Шановні колеги, шановний український народе! Майже половина громадян говорить двома мовами – українською та російською, або переважно російською. Мовний законопроект прирівнює їх до ворогів. Якщо це не розкол суспільства і не поділ на перший і другий сорти, то що це? Якщо це Європа, то ХІІІ сторіччя часів інквізиції. Андрій Парубій виніс мовний закон на голосування, порушивши Регламент. Також зафіксовані численні факти "кнопкодавства", через які рік тому Конституційний Суд скасував попередній мовний закон. Багатьох народних депутатів, чиї картки голосували "за", не було в залі. Наприклад, депутат Давиденко із БПП і депутат Тарасюк із БЮТ. Український народ не делегував право проштовхувати закон обманом. Якщо в коаліції не було голосів, його треба було зняти з розгляду. Ми ніколи не повернемо Донбас і Крим, дискримінуючи людей за мовною ознакою. Це призведе до подальшої втрати довіри громадян до держави. Прошу народних депутатів проявити політичну виваженість і підтримати постанову "Опозиційного блоку" про скасування результатів голосування за мовний законопроект. Пане Парубій, я прошу включити відео, яке підтверджує моє слова про факти "кнопкодавства". ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Прошу продовжувати виступ. Зараз технічно неможливо включити ваше відео. НОВИНСЬКИЙ В.В. На жаль, це неможливо. Дякую за увагу. Дякую вам. Запрошую до виступу наступного автора постанови народного депутата України Шуфрича Нестора Івановича. (Шум у залі) Не кричить – грошей не буде. Будь ласка, Нестор Іванович. Дякую, шановні колеги. Безумовно, моя позиція, що цей закон не може бути підписаний і направлений на підписання Президенту, хоча я розумію реалії. Чисто формально останній приклад: в той час, коли ми ще розглядали поправки, остаточний текст закону вже було роздано в залі. я думаю, що це вже питання буде відповідно розгляду в Конституційному Суді в тому числі. Але 10-а, 22-а, 48-а стаття Конституції України, які грубо порушені, на наше тверде розуміння, щодо норм, які забезпечують можливість використання російської та інших мов, теж стануть предметом розгляду в Конституційному Суді, якщо цей закон буде підписано і він вступить в силу. Сьогодні вся Україна вболіває за одне: чтобы мы сшивали страну. А якраз цей закон є таким, який, на жаль, не буде служити об'єднанню нашого суспільства, а буде служити ще одним приводом для сумніву і можливого протистояння ментального. Це якраз нас і бентежить у зв'язку із можливістю вступу в силу цього закону. Я хочу вірити в те, що в наступному цей закон буде змінено або, можливо, навіть відмінено в Конституційному Суді. на жаль, рекомендації стратегічних європартнерів не були почуті, які просили: відійдіть від цього закону, відставте його на потім і вирішуйте його в в контексті можливості використання всіх мов, які мають місце і використовуються в Україні. Тому і було прийнято мною рішення і моїми колегами щодо цієї постанови. Прошу буквально 10 секунд. ГОЛОВУЮЧИЙ. 30 секунд, будь ласка. Безумовно, сьогодні ми створюємо умови, які можуть служити причинами напруги відносин з нашими сусідами. Я хочу вірити в те, що врешті-решт Конституція буде домінувати під час прийняття рішень в цій залі. А этот закон, к сожалению, є антиконституційним і таким, який порушує права наших громадян. Дякую. Наступна постанова - 5670-д-П2 (автор – Долженков Олександр Валерійович). Так-так, в послідовності Долженков, а потім - пан Михайло. І я запрошую до виступу народного депутата України Долженкова Олександра Валерійовича. Будь ласка. 12:55:18 ДОЛЖЕНКОВ О.В. Шановні громадяни України! Шановні колеги! відповідності до статті 11 Конституції України держава забезпечує консолідацію та розвиток української нації, її культури та традиції, але натомість вона забезпечує захист та розвиток етнічної, культурної, релігійної та мовної самобутності національних меншин. У відповідності до статті 10 Конституції держава забезпечує вільний розвиток, використання та захист російської мови та мови національних меншин. Прийнятий та проголосований 25 квітня цього року Закон України "Про забезпечення функціонування української мови як державної" прямо суперечить положенням вищеназваних правових норм, він суперечить по суті статті 10-й та 11-й Конституції України. Що стосується процедури. Мною як суб'єктом права законодавчої ініціативи було зареєстровано проект Постанови Верховної Ради України про скасування рішення про прийняття закону в другому читанні та в цілому через грубе порушення Регламенту. В чому це порушення полягає? 25 квітня профільний Комітет з питань духовності та культури в незаконний спосіб, я вважаю, зібрав засідання на доручення Голови Верховної Ради України. Але натомість у відповідності до статті 122 Закону України "Про Регламент Верховної Ради України" до розгляду та прийняття законопроекту у другому читанні та в цілому Верховна Рада України може доручити головному комітету провести засідання з метою усунення суперечностей та редакційних неточностей. Але доручення Голови Верховної Ради України та доручення Верховної Ради України – це різні речі. Адже у відповідності до статті 46 Закону України "Про Регламент Верховної Ради України" рішенням комітету є не тільки проекти постанов законів, а й інші організаційні питання ДОЛЖЕНКОВ О.В. Верховна Рада України у відповідності до статті 84 Конституції України, у відповідності до статті 91 Конституції України є колегіальним органом. І відповідно всі рішення оформлюються шляхом голосування. Я під стенограму хочу зазначити про те, що 25 квітня цього року Верховна Рада України не приймала рішення, не надавала доручення профільному комітету щодо підготовки редакційних уточнень. А що стосується відеозапису, то ми будемо демонструвати його в Конституційному Суді при розгляді нашого подання щодо визнання неконституційним цього закону. Дякую вам. І заключний доповідач по постанові 5670-д-П3 - народний депутат України Папієв Михайло Миколайович, будь ласка. Дякую. Шановні народні депутати України, шановні громадяни України! Я вийшов до трибуни Верховної Ради України і взяв із собою Конституцію України для того, щоби нагадати народним депутатам України, що це основний документ, який ми, коли складали присягу народного депутата України, зобов'язалися дотримуватись. Цей закон прийнято було з порушенням як мінімум 12 статей Конституції України. Я беру, до прикладу, стаття 10: "Застосування мов в Україні гарантується Конституцією України та визначається законом". Конституція – це закон прямої дії, і тут в імперативній формі записано: "законом", не "законами", а "законом". Тобто, коли приймався цей Закон "Про функціонування української мови як державної", то автори цього законопроекту і так звана "коаліція", вони заховали в цей закон головну суть цього закону. Це не закон про розвиток української мови, і вас обманюють, шановні громадяни України, всі, хто говорить вам це. Це закон про заборону російської мови, румунської мови, болгарської мови, угорської мови, кримськотатарської мови і інших мов національних меншин. Україна, сьогодні є ратифікована Україною конвенція, Європейська конвенція регіональних мов і мов національних меншин. Це є вже тіло нашого законодавства цей закон порушує. Друге питання. Шановні, а чому ви, ви отакі, знаєте, непослідовні? Як можна такий складний закон винести на розгляд Верховної Ради України без висновку Венеційської комісії за демократію через право? І ми вимагаємо від Президента України не підписувати цей закон до того часу, допоки не буде висновку Венеційської комісії. У нас вимога проста… 30 секунд, будь ласка. ПАПІЄВ М.М. У нас вимога проста. Нехай незалежні європейські інституції чітко і ясно донесуть сигнал громадянам України, що цей закон в цивілізованій країні не має права на функціонування, що цей закон – це мовний неонацизм, що цей закон має бути скасовано і ми це доб'ємося через Конституційний Суд України. Дякую вам. Доповіді завершені. Зараз я запрошую до слова першого заступника голови Комітету з питань Регламенту та організації роботи Верховної Ради України Пинзеника Павла Васильовича. Шановні колеги, наш комітет 14 травня розглянув заяви народних депутатів і проекти постанов Верховної Ради щодо скасування рішення парламенту від 25 квітня 19-го року про прийняття у другому читанні і в цілому проекту Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної" (реєстраційний номер 5670-д). Внесені ці проекти постанов народними депутатами України: Новинським Вадимом Владиславовичем, Вілкулом Олександром Юрійовичем (це реєстраційний номер 5670-д-П), а також постанова, яка внесена Бойком Юрієм Анатолійовичем, Шуфричем Нестором Івановичем, Папієвим Михайлом Миколайовичем і іншими народними депутатами, всього 6 підписів, реєстраційний 5670-д-П1, також постанова 5670-д-П2, внесена народним депутатом України Долженковим Олександром Валерійовичем, і 5670-д-П3, внесена народними депутатами Дунаєвим, Скориком і Папієвим. Шановні колеги, позицію авторів постанови ви щойно мали можливість почути. В основному, як ви чули, вона зводиться до зауважень щодо змісту Закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної". Також звертається черговий раз увага на дотримання процедури персонального голосування. Всі такі питання були вже предметом висновку нашого комітету не один раз і викладені у висновках до цих проектів постанов вчергове. Висновки ви маєте можливість бачити в ваших матеріалах. Прошу визначатися шляхом голосування щодо підтримки чи непідтримки зазначених проектів постанов. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. Прошу провести запис: два – за, два – проти. Будь ласка.

Ігор Шурма "Опозиційний блок". Всі, хто спостерігають за сесіями Верховної Ради, за роботою депутатів, можуть однозначно сказати, що я належу до тих депутатів україномовних, які вважають, що питання мовне є вирішено 10 статтею Конституції. Там чітко є прописано, що таке державна мова і які права мають нацменшини і інші мови. Але я звертаюся до іншого. Я звертаюся до вас, депутати, ви ж всі правдолюби. Я звертаюся до президії. Ми сьогодні знаходимося під склепінням будівлі Верховної Ради, це є храм, а Конституція, яка знаходиться там, - це є Біблія. Я звертаюся до вас, Андрій Володимирович, ну, ви не патріарх, але людина, яка працює тут. Як вам рука підніметься підписати цей законопроект, коли ви не даєте показати по відео зафіксоване кнопкодавство? У вас було 280 голосів. Дивіться, це настільки складне питання і настільки важливе, що воно повинно бути прийнято чисто, без зловживань, без фальсифікацій, щоб ви, ідучи в європейські інституції, могли сказати: у нас кожен депутат свідомо це зробив. Як буде виглядати український парламент, коли там пред'являть відео кнопкодавства одного, другого і третього? Ви потім дивуєтесь, якщо Конституційний Суд прийме рішення, і будете створювати ворожнечу, що хтось проти української мови. Ви самі робите підстави для того, щоб така важлива тема була законно законно обговорена Конституційним Судом. Перед європейцями стидно! Ну, це не робота коаліції "Європейський вибір", це, просто, знаєте, така фальсифікація не робить вам честі. Дякую. Я хочу вас запевнити, у мене рука не здригнеться. Більш того, я буду мати за честь підписати Закон про функціонування української мови.

такі, найбільш поширеніші, міфи розвіяти. Міф номер один. Мовні інспектори будуть ловити перехожих на вулицях, змушувати говорити українською, штрафувати за невиконання і так далі. Хочу ще раз сказати на всю країну, що жодних мовних інспекторів в редакції закону, ухваленому в другому читанні, не існує. Це чистісінький фейк, який шириться проросійськими посіпаками. Друге. Доведеться складати іспит з української мови, інакше не приймуть на роботу. Дійсно, якщо в планах є керівна посада, там, Президент, керівник СБУ, директор школи чи державного службовця, скласти іспит і отримати сертифікат про володіння державною мовою потрібно. Але якщо ви вже обіймаєте посаду, жодних додаткових іспитів складати не треба. Більше того, від працівників робітничих професій ані сертифікат, ані атестат взагалі не вимагатимуть. Міф номер три. Діти не зможуть вивчати інші мови у школах. Це не що інше як черговий фейк, який ми часто чуємо. Вивчати в школі можна буде, як і сьогодні, будь-яку мову, яку пропонує навчальний заклад, на розсуд батьків. Не постраждає також і мова національних меншин. Звертаю увагу, освітня стаття в законі повністю скопійована з Закону "Про освіту", і жодних тут проблем не існує. Міф До представників екстрених служб можна буде звертатися лише українською мовою. Насправді до особи, яка не володіє українською мовою, працівники органів поліції, екстреної (швидкої) допомоги можуть звертатися мовою, яка прийнятна і зрозуміла для обох сторін, підкреслюю, для обох сторін. Тому, шановні колеги, негайно розглядаймо ці постанови. Перегортаємо цю сторінку. Даємо можливість сьогоднішнім нашим розглядом Голові Верховної Ради і Президенту країни ухвалити цей закон, і рухаємося далі. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. Від "Народного фронту" Княжицький Микола Леонідович. Шановні колеги, на цьому тижні дві пам'ятних і сумних дати. 18 травня – це День геноциду кримськотатарського народу і 19 травня – це День жертв політичних репресій. В цей день я, як і багато моїх колег, які є в цьому залі, будуть разом згадувати жертви кримських татар. В Биківні і в інших пам'ятних місцях будуть згадувати жертв геноциду українців, геноциду проти української мови – лінгвоциду. Тому що знищення українців велося перш за все через те, що ці люди є носіями своєї культури і своєї мови. Тому символічним є зараз відхилити ці постанови, які є абсолютно неправдивими, такими, що неправильно відображають процедуру голосування. Зокрема в одній постанові йшлося про те, що для того, щоб засідав комітет, потрібно було рішення Верховної Ради. Натомість комітет засідав у перерві, яку оголосив Голова Верховної Ради. Ми поставили на переголосування поправки в редакціях, запропонованих комітетом, після цього зал це підтримав. Якщо говорити про порушення Регламенту, то Регламент не передбачає реєстрації якраз альтернативних постанов, які тут наші опоненти реєстрували. Вони порушували Регламент. Тому, відкидаючи будь-які закиди, ми просимо, вимагаємо і від Голови Верховної Ради, очевидно, не підтримувати ці постанови, сьогодні підписати цей законопроект, віддати його на підпис Президенту. І ще раз довести, що ми живемо в сильній, демократичній Україні і жодні політичні зміни чи агресії не відхилять нас від курсу підтримки української мови, української культури і українського народу. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. І дякую вам, пане Миколо, за всю роботу, яку ви провели для того, щоб цей закон став законом, проект закону. Дякую вам. Від "Блоку Петра Порошенка" Спориш Іван. Іван Спориш, "Блок Петра Порошенка", 15 округ, Вінниччина. Прошу передати слово Олегу Барні. ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, пане Олег. Христос Воскрес! Блаженна українська земля, багата традицій, історією і християнською вірою, зазнала не одних руйнацій і війни, завдячуючи Росії, тому сусідові, який себе називав братом. Тож, очевидно, 80 мільйонів українців, які були і проживали на теренах України, Кубані, Слобожанщини були репресовані. Оцей дарунок прийшов від нашого (в лапках) "брата" російського, ближнього. Тож, очевидно, як ніколи нам потрібно зараз єднатися для становлення української державності, її розвитку і міцності, а мова і віра є тим стержнем, яка цементує нас як націю з армією, яка її захищає. Тому я звертаюся до колег-депутатів, які нібито відстоюють пріоритетність російської мови: Україна, яка має свою мову українську, корінну, має мати і державну українську мову. А ви вчіть, вчіть мову тієї країни, де ви зараз перебуваєте, тому народу, кому служите і який вас обрав. Вчіть, бо інакше, знаєте, ви хочете нас тягнути до Сибіру, не ви, тому що ви маєте в Англії маєтки, так само, як еліта Кремля, в Англії, а нас - на Соловки і в Сибір. Чим більше людина знає мов, тим більше вона людина. І тому, шановні депутати, вам треба визначитися, чи ви є депутати Верховної Ради України, чи є ви прислужники Російської Думи. Якщо не подобається чи вам, чи комусь статус української державної мови в нас в Україні, на нашій землі, дуже просто: чемодан – вокзал – Росія! Слава Україні! І, колеги, зараз від двох фракцій: Радикальної партії і "Батьківщини"- по одній хвилині. Андрій Лозовий, а потім Сергій Євтушок, і переходимо до прийняття рішення. Будь ласка, пане Андрій. Андрій Лозовий, Радикальна партія Олега Ляшка. Наша фракція єдина дала 100 відсотків голосів за Закон про захист державної мови. найтолерантніший щодо мов національних меншин. Подивіться, які законопроекти відповідні є в Польщі, Німеччині, в Російській Федерації, яку ви слухаєте, в Італії, Франції. Немає такої держави, де законодавчо такі величезні права і така величезна повага мовам національних меншин. Але українську мову 64 рази забороняла тільки Москва. Валуєвський циркуляр, патріарх Іоаким, Петро І, Олександр ІІ, Катерина ІІ, Микола ІІ, потім Ленін, Сталін, Постишев - всі ці кровопивці, які знищували Україну, які ненавиділи все українське, як сьогодні їхні правонаступники в Кремлі ненавидять Україну і хочуть у нас забрати право на свою мову, на свою церкву, на свою національну самоідентифікацію. Тому ми голосуємо проти, і закликаємо всіх свідомих депутатів зробити так само. Слава Україні! Дякую вам. І заключний виступ від фракції "Батьківщина". Сергій Євтушок, одна хвилина, включіть мікрофон. І переходимо до голосування. Я відразу хочу сказати, що і в першому читанні, і в другому читанні "Батьківщина" в повному складі від присутніх підтримала даний законопроект. Одразу хочу сказати, незважаючи на шалену критику, оскільки був процес, коли парламент розглядав поправки, ми все рівно згідно Закону України про Регламент, дотрималися процедури. І це робить можливим сьогодні підписати закон Головою Верховної Ради і Президентом України. Одразу хочу сказати для всіх, щоб ми перейшли до розгляду Закону про регулювання мови нацменшин, щоб не було критики в бік російської чи іншої мови. Саме закони про мови нацменшин будуть регулювати їхні можливості спілкуватися в обіході російською або іншими мовами. про те, що це наша зброя, оскільки Путін вважає, що там, де звучить російська мова, одразу він має захищати інтереси Росії, тим самим здійснюючи експансію на нашу країну. Тому закликаємо зараз негайно ставити на голосування, провалити ці постанови і перейти до підпису і передачі на підпис Президенту України. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. Отже, переходимо до прийняття рішення. Постанови я буду ставити поетапно кожну, яка надійшла в Апарат. Хочу нагадати мені, хто за те, щоб Закон про мову був підписаний, має голосувати проти (червоною кнопкою), і я буду називати кожну постанову окремо. Я ставлю на голосування першу постанову 5670-д-П авторства Новинського. Хто підтримує дану постанову, прошу голосувати.

За-34 Постанова відхилена. Наступна – 5670-д-П1 авторства Нестора Шуфрича. Хто підтримує дану постанову, прошу голосувати.

За-34 Постанова відхилена. Наступна – проект Постанови 5670-д-П2 авторства Долженкова Олександра Валерійовича. Хто її підтримує, я прошу голосувати.

За-33 135 – проти. Постанова відхилена. І заключна постанова – 5670-д-П3 авторства Папієва Михайла Миколайовича. Хто підтримує дану постанову, прошу голосувати

За-33 131 – проти. Постанова відхилена. Отже, колеги, відхилені всі постанови, що відкриває шлях до підписання Закону про функціонування української мови. Дякуємо, шановні колеги! Дозвольте, будь ласка, надати слово Голові Верховної Ради України Андрію Володимировичу Парубію, який підсумує зараз нашу велику спільну роботу над законопроектом про функціонування української мови як державної. Будь ласка, пане Андрію. Шановні колеги, я хочу сказати, що від самого початку реєстрації цього законопроекту, здавалося, всі сили пекла зібралися для того, щоб не допустити його прийняття. Але вони зіткнулися з великою волею українського народу. І вони побачили професійну, злагоджену роботу усієї команди, яка працювала у Верховній Раді України. Тому я хочу подякувати зараз з цієї трибуни всім, хто був долучений до написання цього закону, всіх співавторів цього закону, всіх, хто піднімав це питання на погоджувальних радах. Обов'язково, голова комітету і всі члени комітету, пане Миколо, дякуємо вам за титанічно проведену роботу. Це була системна української команди робота, яка показала якісний і високий професійний результат. Я хочу подякувати усім громадським активістам, які дивляться зараз нас і які ночами через Фейсбук писали нам заклики поставити цей закон на голосування і провести його. Вони чують зараз нас, чують мене. І вам дякую за підтримку, за те, що були поруч і були біля Верховної Ради України, коли ми приймали цей закон. Подякуємо їм! (Оплески) Я хочу сказати, колеги, і попередити всіх тих, які сьогодні думають, що політична кон'юнктура змінилася, які вже сьогодні планують реванш, погрожують нам судами, погрожують відміною цього закону. Послухайте мене уважно всі ті, які думають, що це буде можливо. Як тільки ви торкнетеся і спробуєте робити ревізію чи Закону про мову, чи декомунізації, чи питання церкви, ви відчуєте весь гнів українського народу і могутню волю українського народу. І я це говорю вам не як Голова Верховної Ради України, а як громадянин України Парубій Андрій. Ми не допустимо жодної ревізії всіх тих надбань, які зробив український парламент восьмого скликання. І сьогодні історичний день, сьогодні і зараз я підпишу Закон "Про функціонування української мови як державної", найближчі години його підпише, чи дні, Президент України, він буде опублікований в "Голосі України" і стане законом. Отже, невідкладно підписую Закон України "Про забезпечення функціонування української мови як державної". Слава Україні! Вітаю всіх. Дякуємо, шановний пане Голово. І ми продовжимо зараз нашу роботу. Невідкладно передаю через Апарат на підпис Президентові України, будь ласка. Отже, колеги, зараз ми переходимо до заключного етапу постанов, які треба розглянути. Це постанови 8449-д, 8449-д-П1 і 8449-д-П2 про скасування рішення Верховної Ради України від 25 квітня 2019 року про прийняття в другому читанні та в цілому проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення конкурентних умов виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії". І в такій самій послідовності спочатку я запрошую авторів постанови, їх троє авторів. Перший - Войціцька Вікторія Михайлівна, другий - Корнацький Аркадій Олексійович. І Левченко Юрій Володимирович. Потім доповідь комітету, потім обговорення і потім голосування. Одним словом, ми переходимо до розгляду проекту постанови. І я запрошую до виступу народного депутата України Войціцьку Вікторію Михайлівну. 13:22:05 ВОЙЦІЦЬКА В.М. Шановні колеги, чому я закликаю вас скасувати голосування за законопроект 8449-д. Насправді для цього є декілька причин, перша, і основна, вона полягає в тому, що, на жаль, в прийнятому тексті законопроекту закріплена норма, якраз в правці 24, яка позбавляє можливості малим сонячним електростанціям, тобто домогосподарствам, малому і середньому бізнесу, встановлювати сонячні електростанції у себе на власному подвір'ї, на власній землі. при всьому, що великі об'єкти, які будують наші олігархи, в тому числі, наприклад ДТЕК, можуть використовувати тисячі гектарів і встановлювати сонячні панелі, і для них не буде ніяких проблем. це є справедливо? Звичайно, що ні. Тому я і наполягаю на тому, що ми не повинні підтримувати даний законопроект, повернутися до його розгляду і дозволити людям будувати сонячні електростанції у себе на подвір'ї. Саме через це, через такі кроки український споживач зможе себе забезпечити електроенергією, за рахунок в тому числі використання власної землі. Це номер один. Номер два питання. Коли ми з вами розглядали цей законопроект, однією з правок, яку я подала, передбачалося введення аукціонів спочатку з 1 січня 2019 року, потім 1 квітня. Але що зробила ця Верховна Рада: перенесла на наступний рік. Кому це вигідно? Знову ж таки, великим гравцям, олігархам, таким як Ахметов і ДТЕК, яка використає фактично всю ту потужність, яка сьогодні у нас є для будівництва таких станцій. І це є абсолютно неприпустимим, ми потім нічого не зможемо з вами будувати. Тому ще раз закликаю вас дуже уважно зараз голосувати і відправити цей законопроект на доопрацювання, ми маємо повернутися обличчям до людей і дати їм можливість реалізовувати… Веде І дати можливість українському господарю будувати на власній землі сонячні електростанції, а не створювати мегаумови комфортні - 25 відсотків для сонячних електростанцій ДТЕК, - як це зараз є. Дякую. 13:24:37 ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Шановні колеги, продовжуємо розглядати постанови альтернативні до цієї постанови. І я зараз запрошую до слова… я зараз запрошую до слова Аркадія Корнацького, автора постанови номер 8449-д-П1. Будь ласка, пан Корнацький. Так, пан Корнацький. Рухаємося тоді далі. Я запрошую до слова автора альтернативної постанови (реєстраційний номер 8449-д-П2) народного депутата Юрія Левченка, будь ласка. Левченко, "Свобода", 223 округ, місто Київ. Спочатку по регламентним нормам, як був ухвалений цей законопроект, жахливий, і чому це абсолютно незаконно, чому це порушує Закон України "Про Регламент Верховної Ради України" По-перше, було повернення до поправок, які були збиті свідомими народними депутатами. Дуже неправильні поправки, до них було повернення, що є незаконно, і їх назад впхнули в цей законопроект. По-друге, було голосування одним голосуванням за кілька поправок, що є пряме порушення Закону України "Про Регламент Верховної Ради України". По-третє, і основне, цей законопроект був прийнятий тотальним кнопкодавством, до своєї заяви… до своєї постанови я додав перелік депутатів, щодо яких було доведено журналістами, що їх не було в сесійній залі: хтось був у відрядженні, хтось хворів, у когось ще були якісь питання. Це все зафіксовано на відео. Цих людей не було, це десятки народних депутатів. Я закликаю всіх журналістів опублікувати цей список максимально, щоб ці депутати відповідали, кому вони передали свої картки. Так от це щодо Регламенту. А тепер питання: а чому цей законопроект проштовхнули в такий антирегламентний, протизаконний спосіб? Чому? А тому, що цей законопроект дозволяє пану Рінату Леонідовичу Ахметову, одному з олігархів, які приватизували цю сесійну залу, от тримати абсолютно корупційний, абсурдний "зелений" тариф, який в кілька разів більший, ніж в Німеччині, який в кілька разів більший, ніж в інших західноєвропейських країнах, тримати його до 2030 року, тим самим вимиваючи мільярди з кишень українських споживачів і, до речі, з державного бюджету, через субсидії, власне кажучи, через такі божевільні тарифи. Тому от саме через це таким чином був проштовхнутий цей, абсолютно злочинний, законопроект, таким злочинним чином. Тому будь-який нормальний депутат зараз мав би голосувати за скасування того голосування. Дякую. Шановні колеги, я запрошую зараз, слово для співдоповіді, голову… першого заступника голови Комітету з питань Регламенту Павла Пинзеника. Пане Павле Пинзеник, шановний пане Павле Пинзеник, будь ласка, підсумуйте нам зараз рішення комітету щодо трьох проектів постанови про скасування рішення Верховної Ради України від 25 квітня 2019 року (реєстраційний номер 8449-д-П, ПИНЗЕНИК П.В. Дякую. Підсумовую. Розглянули ми всі три заяви народних депутатів і відповідно всі три внесені ними проекти постанов. Внесені вони народними депутатами України: Войціцькою Вікторією Михайлівною, Корнацьким Аркадієм Олексійовичем, Левченком Юрієм Володимировичем. Йдеться, відповідно, про проекти постанов за реєстраційними номерами: 8449-д-П, 8449-д-П1 і 8449-д-П2. За результатами розгляду цих заяв і постанов ми висловили свої зауваження, виклали їх у висновку комітету, ухвалили на засіданні і прийняли рішення рекомендувати Верховній Раді визначитися щодо прийняття чи відхилення цих проектів постанов шляхом голосування. Аргументи авторів ви мали можливість почути. Аргументи народного депутата Войціцької зводяться в основному до змісту закону, прийнятого Верховною Радою, аргументи народного депутата Левченка – до порушення окремих вимог Регламенту. Всі ці аргументи знайшли своє відображення у висновку. Прошу визначатися. Дякую. Дякую. Шановні колеги, дозвольте мені, будь ласка, ще надати підсумувати дискусію по цим постановам голові профільного комітету. Будь ласка, дві хвилини пану Домбровському. Шановні колеги, шановні народні депутати, я дозволю собі ще раз нагадати, що питання розвитку чистої відновлювальної енергетики – це питання енергетичної безпеки країни. Я хочу нагадати про те, що на сьогоднішній день ми маємо 35 відсотків електричної генерації вугільної, яка має величезний обсяг проблем, і в першу чергу із старими, зношеними фондами і інфраструктурою, яка була побудована багато-багато десятків років тому. "Зелена" енергетика – це єдина енергетична підгалузь, яка дає можливість сьогодні величезних інвестицій в оновлення, в основні фонди, в інновації і в розвиток енергетичної галузі України. Ви знаєте, ми дуже багато працювали над цим законопроектом і хочу сказати, не можна підтримувати ці постанови. Нам потрібно прийняти цей законопроект, який дає можливість зменшити на 25 відсотків ціну на "зелену" енергію сонця з 01.01 зменшити ціну на вітрову енергію на 10 відсотків. На завершення я хотів би акцентувати увагу: саме велике зло, якщо хтось про нього говорить у цій залі, – це залишити найвищі тарифи, які ми маємо на сьогоднішній день. Це саме велике зло, цього робити не можна. Тому законопроект треба підтримати, а за постанови я пропоную не голосувати. Дуже дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякуємо. Колеги, ми почули позицію авторів постанов і голови профільного комітету, голови регламентного комітету. Колеги, можемо голосувати? Отже, переходимо до прийняття рішення. Колеги, кожну постанову ми голосуємо окремо. Колеги, ви подивіться уважно. Увага! Я прошу всіх мене уважно послухати зараз. Ми маємо зараз достатньо високу концентрацію в залі. Ми маємо закон по ДБР і антитютюновий закон. Ми просто не встигнемо їх розглянути, якщо не будемо працювати динамічно. Колеги, я прошу вас ще уваги. Обговорення не додасть і не відніме голосів, але ми антитютюновий не встигнемо розглянути. І тому у мене є прохання: давайте зараз проголосуємо, перейдемо до антитютюнового – 15 хвилин, і потім ДБР – 15 хвилин. Це буде правильно, колеги. Я вас просто прошу з тим, позицію… Звертаюся і прошу. Ми потім, ми після обіду можемо не найти голосів під ДБР, під антитютюновий. Ми можемо не найти, це не змінить нам, це нам не змінить кількість голосів в залі. Тому у мене є велике прохання зараз проголосувати антитютюновий, ДБР, ми можемо встигнути. Справді, прохання. Колеги, добре, домовились. Отже, я ставлю кожну постанову окремо. Першою я ставлю на голосування Постанову 8449-д-П. Хто підтримує дану постанову, прошу проголосувати. Рішення не прийнято. Наступна. 8449-д-П1. Хто підтримує, прошу голосувати.

За-76 Рішення не прийнято. І заключна 8449-д-П2. Хто підтримує, прошу голосувати. Рішення не прийнято. Постанови відхилені. Колеги, наступний в порядку денному у нас проект Закону про внесення змін до деяких законів України (щодо захисту громадського здоров'я від шкідливого впливу тютюнового диму) (Шум у залі) У мене велике прохання до вас, колеги, підтримати розгляд за скороченою процедурою, щоб ми встигли і ДБР. Я прошу всіх почути мене і підтримати. За скорочену процедуру прошу проголосувати. Прошу підтримати. За скорочену. "За" голосуємо. За скорочену. Підтримайте, колеги. Колеги, чому ні? Нам же дуже просто: 30 хвилин часу, за тих 30 хвилин ми можемо розглянути постанову антитютюнову і ДБР. Я прошу всіх проголосувати. Я прошу "Блок Петра Порошенка", прошу "Народний фронт" підтримати, "Батьківщину", "Самопоміч" – підтримати. Отже, прохання проект Закону 4030а і 4030а-1 – за скороченою процедурою. Прошу проголосувати і підтримати. І поможіть, члени комітету, поможіть мені. Прошу проголосувати за скорочену, колеги, за скорочену. Підтримайте, голосуємо.

За-127 Я ще раз поставлю, але прошу збагнути: якщо зараз не буде 150, у нас не буде шансів до обіду розглянути Закон про ДБР. Я ще раз поставлю, колеги. Ми надто багато часу втратили зранку. Я прошу вас зараз, займіть робочі місця і підтримайте. Заходіть і підтримайте, колеги. Отже, скорочена процедура, 4030а і 4030а-1. Прошу підтримати всіх уважно і відповідально. Голосуємо, підтримуємо. Голосуємо! Підтримайте, колеги, кожен голос має значення, щоб ми змогли перейти до ДБР. Я ще раз поставлю, колеги. Я на Погоджувальній раді чув від членів усіх фракцій, що необхідно поставити і ДБР, і антитютюновий. Чому ви не голосуєте, колеги? Чому ви не голосуєте? Ми ж шансів можемо більше не мати. Чому? В порядку денному стоїть антитютюновий. Ви то скажіть Ігорю Луценкові, який вимагав на Погоджувальній антитютюновий. Один і другий, колеги, один і другий встигнемо, якщо проголосуємо. Отже, проголосуйте, скорочена процедура, 4030а. Добре, голосуємо. Прошу підтримати колеги, підтримайте, голосуємо. Підтримуємо! Ми можемо встигнути і один, і другий.

чи є автори правок до ДБР, які будуть наполягати на правках? Підійдіть до мене і повідомте, щоб я орієнтувався, скільки це займе часу. Чи є автори правок до ДБР, які будуть на них наполягати? Будь ласка, пані Оля. Шановні колеги, українці, які будуть з радістю говорити українською мовою, ще мають бути здоровими. Саме тому сьогодні на розгляд українського парламенту винесено вкрай важливий для збереження здоров'я наших громадян законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо захисту громадського здоров'я від шкідливого впливу тютюнового диму) (№4030а). За даними дослідження Оксфордського університету, 85 тисяч українців щороку помирають від хвороб, які викликані тютюнопалінням. Куріння є одним із ключових факторів ризику розвитку ішемічної хвороби серця, інсульту і хвороб периферичних судин. Із півмільйона щорічних смертей від серцево-судинних захворювань 12 відсотків (це понад 50 тисяч) є прямим наслідком вживання тютюну. 80 відсотків передчасних смертей від серцево-судинних захворювань можливо уникнути, якщо контролювати чотири основних фактори ризику: вживання тютюну, вживання алкоголю, нездорове харчування та фізичну бездіяльність. Символічно, що ми розглядаємо цей законопроект напередодні Всесвітнього дня відмови від тютюну, який щорічно відзначається 31 травня. Згідно із даними Глобального опитування щодо вживання тютюну 17-го року, наразі в Україні курить майже 23 відсотки дорослого населення та 14 відсотків дітей, при цьому 60 відсотків дорослих курців почали курити до досягнення 18-річного віку. За таких умов ми не можемо бути сторонніми і спостерігати, як тютюн вбиває наших громадян. Ми маємо діяти. Завданням законопроекту 4030а є посилення заходів з протидії негативному впливу тютюну на здоров'я населення насамперед через обмеження реклами та розширення переліку громадських місць, де заборонено курити. Ми пропонуємо заборонити видиме… За результатами розгляду цього законопроекту, 4030 і 4030а (альтернативного), Комітет охорони здоров'я просить Верховну Раду підтримати законопроект 4030а та відхилити альтернативний до цього законопроект 4030а-1, який не відповідає європейським стандартам, не відповідає конвенції.

Соболєв Єгор. Ірина Сисоєнко. Будь ласка, пані Ірина. Шановні колеги, фракція "Об'єднання "Самопоміч" буде підтримувати цей законопроект. А справді надзвичайно важливим є те, щоб ми створювали умови для здоров'я української нації, в першу чергу це стосується молоді. якраз зменшення і обмеження інформації про тютюн має бути тим, що буде спонукати менше вживати молодь тютюнові вироби, і відповідно це пропорційно буде відображатись на збереженні їх здоров'я. Також цей законопроект повністю відображає суть і зміст європейських директив. І я вважаю, що питання обмеження тютюну - це безпосередній захист від подальших хвороб, які стосуються онкології легенів. І взагалі питання онкології в нашій країні, на жаль, на високому рівні. Тож будь-який крок, який стосується можливості зменшення онкологічних хвороб, можливості зменшення тих захворювань, які призводять до тяжких наслідків, кожна дія, направлена на профілактику, на попередження, є надзвичайно важливою. Тож сьогоднішній законопроект був поданий народними депутатами всіх політичних сил, 2 роки він чекав на своє голосування. І фракція "Об'єднання "Самопоміч" буде підтримувати його і наполягати на тому, щоб якомога швидше він був прийнятий і став законом України. Дякую за увагу. Від фракції "Батьківщина" Луценко Ігор Вікторович, будь ласка. 13:42:29 ЛУЦЕНКО І.В. Шановні колеги, цей законопроект, перш за все, направлений на те, щоб захистити наших з вами дітей від згубної реклами тютюну. В 12-му році формально реклама тютюну в Україні була заборонена. Але за ці роки, особливо до 17-го року, тютюнові компанії знайшли способи обходити ті засоби обмеження, котрі зараз є, накладені нашим законодавством на рекламу тютюну. Перш за все, це така абсолютно злоякісна річ, як розкладки сигарет в публічних місцях. Тобто сьогодні ви, шановні колеги, можете піти на Хрещатик, біля Європейської площі стоїть перший від нашої Верховної Ради кіоск з розкладкою сигарет, біля якого щоденно проходять десятки тисяч людей, в тому числі великий відсоток дітей, котрі там ходять. І вони бачать ці сигарети, вони бачать це і сприймають як рекламу, і це фактично працює. Коли я кажу "працює", я говорю не просто голослівно, я кажу цифрами. З 12-го року до 17-го року було падіння кількості курців в Україні, відсотку курців. З 17-го року (це при нашій з вами владі вже) куріння знову почало відвойовувати свої позиції. Знову кількість курців почала зростати. Чому? Тому що навчилися обходити ці всі обмеження. Отож давайте приберемо від дітей цю отруту. Давайте проголосуємо за цей законопроект всього-на-всього у першому читанні. Якщо хтось із курців, я впевнений, тут таких немало ще, хоче захистити свої права, переконатися в тому, що там немає проблем для себе, перечитайте цей законопроект. Там є норми, які абсолютно лише на підтримку тих, хто бореться з палінням, хто обмежує, але ніяким чином не обмежує самі права курців. Будь ласка, підтримайте перше читання. Розберімося, хто сумнівається. І проголосуємо його повністю. Шановні колеги, так, як ми тільки що прийняли Закон про функціонування української мови як державної, турбуючись про наше майбутнє, закликаю всіх проголосувати оцей законопроект проти тютюнопаління. "Народний фронт" буде голосувати "за". Голосуємо за наше майбутнє. Дякую. Від "Блоку Петра Порошенка" Южаніна Ніна Петрівна. 13:45:06 ЮЖАНІНА Н.П. Шановні колеги, я хотіла би, все-таки, звернути увагу на зміст поданих законопроектів. По-перше, вони вже застарілі з усіх позицій, тому що подані були в 17-му році. І, як непопулярно зараз говорити, але я хочу сказати, із-за того, що ми надто жорстко приймали заходи і щодо підвищення ставок акцизного податку, обсяги реалізованих тютюнових виробів в Україні впали на 10 Це при тому, якщо в світі середня цифра падіння обсягів продажів складає лише 2 відсотки. Це по-перше. А тепер далі попросила би подивитися на сам текст, запропонований до прийняття. Визначення нечіткі, неможливі для адміністрування взагалі. Надання повноважень центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачів, які не можна реалізувати. Немає інструментів для того, щоб відслідковувати всі порушення, які можливі після прийняття змін до законодавства. Це по-перше. І насправді, ми цим тільки вбиваємо ті легальні продажі, які і так зараз потерпають від значного збільшення продажу контрафактного, контрабандного товару. Бо точно, той товар не потребує викладки. Він продається через таких осіб собі, із сумок, ніхто не бачить і не купує. І, до речі, і на сьогодні продаж тютюнових виробів дітям до 18 років заборонений. Чому ж зараз контролюючі органи не виконують свою функцію і не припиняють ті зловживання, які, можливо, спостерігаються? І взагалі боротьба з тютюнопалінням відбувається не через прийняття таких заборон, а через впровадження здорового способу життя, і в тому числі для дітей. Тому Тому кожен буде приймати рішення в нашій фракції. І закликаю всіх шановних колег почитати все-таки перш за все текст проекту закону, і пропоную повернутися до тих напрацьованих проектів законів в комітеті, які справді вирішують питання, і щодо зловживання в тому числі тютюнопалінням. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Отже, колеги, обговорення завершене. Наскільки у мене була інформація, що всі підтримували цей закон… Я прошу усіх зайти в зал. І, колеги, запросіть усіх в зал, це не питання коаліції чи опозиції - це питання здоров'я і захисту наших дітей, усієї Верховної Ради України. Хочу наголосити, йдеться про заборону реклами. Про обмеження, не заборону, а обмеження реклами. Звичайно, але… І ще одне хочу наголосити: закон стоїть за основу. Ми зможемо його доопрацювати до другого читання, зможемо доопрацювати, колеги. Я прошу усіх підтримати, зайти в зал і зайняти робочі місця. Колеги, прошу усіх повернутися в зал. Я прошу тих, що в ложах, народних депутатів… Колеги, хто в ложах, поверніться в зал, будь ласка. Ми переходимо до прийняття рішення, прошу усіх зайняти робочі місця. Будь ласка, підходимо. Хочу наголосити, що я поставлю спочатку постанову проект закону 4030а, а потім альтернативний окремим голосуванням. Комітет пропонує підтримати головний закон - 4030а. Отже, запросіть, можливо, своїх колег в зал, кого немає. Отже, займіть місця. Я ставлю на голосування проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо захисту громадського здоров'я від шкідливого впливу тютюнового диму) (4030а) лишень за основу, колеги, тільки за основу. Прошу голосувати, прошу підтримати. Голосуємо. Підтримуємо, колеги. Займіть робочі місця. Підтримуємо. Голосуємо. 157. А як же так, колеги? Це ж тільки за основу. Я ставлю наступний - 4030а-1, альтернативний, теж за основу. Прошу проголосувати 4030а-1 за основу. Прошу підтримати.

Колеги, давайте тоді повернемо хоча би в комітет на доопрацювання. Так підходить? Колеги, в комітет на доопрацювання, так підходить? Ні, обговорення завершене. Я ще раз: в комітет. Ми об'єднаємося, щоб повернути в комітет на доопрацювання. Я ставлю наступну пропозицію: щоб законопроект 4030а повернути в комітет на доопрацювання. Давайте це підтримаємо, колеги, це компромісна позиція. Прошу голосувати, прошу підтримати. Прошу голосувати, прошу підтримати. Голосуємо. В комітет, це компроміс, щоб не втратили законопроект. Прошу голосувати. І остання позиція – це повернути суб’єкту права законодавчої ініціативи на доопрацювання. Отже, я ставлю на голосування пропозицію повернути суб’єкту права законодавчої ініціативи на доопрацювання. Я прошу підтримати. Голосуємо. Прошу підтримати.

За-179 Рішення не прийнято. На жаль, колеги. Треба було попередити, якщо хтось проти, треба було наперед попередити, що ви проти, щоб я знав ставити його чи не ставити. Його вимагали на всіх погоджувальних радах. На ньому наголошували купа депутатів. А коли голосування - раптом голосів нема. Треба було наперед сказати. Наперед треба було повідомити, що не голосуємо. Отже, проект закону 4030а і 4030а-1 відхилені, колеги. І я хочу, колеги, сказати, що, зважаючи на ситуацію, я зараз хочу поставити на рейтингове голосування проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення діяльності Державного бюро розслідувань. Надважливий закон. Колеги, увага! Надважливий закон, там 51 правка. Фактично з авторів наполягає Олена Сотник, яка має 8 правок. І якщо ми побачимо, що зал змобілізований, я зможу продовжити на 15 хвилин, і, можливо ми могли би розглянути. Але, щоб ми його не завалили, як попередній, я прошу провести рейтингове голосування. Отже, колеги, ставлю на рейтингове голосування проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення діяльності Державного бюро розслідувань (5395-д). Прошу проголосувати, прошу підтримати. Це рейтингове голосування. Прошу підтримати. Голосуємо. Це рейтингове голосування, нагадую.

За-181 По фракціях, будь ласка, щоб ми розуміли. По фракціям. "Блок Петра Порошенка" – 70, "Народний фронт" – 49, "Опозиційний блок" – 0, "Самопоміч" – 14, Радикальна партія – 9, "Батьківщина" – 13, "Воля народу" – 1, "Партія "Відродження" – 3, позафракційні – 22. Це, принаймні, для вас орієнтир, щоб ви розуміли, з ким треба працювати. Ми подивимося, колеги, якщо комітет зараз просить відкласти, я відкладу. І ми з вами подивимось, коли ви зможете завершити консультації. Чи сьогодні після обіду, чи, можливо, до четверга пропрацюйте, будь ласка, з фракціями. Надто важливий закон, щоб ми його не провалили, щоб ми не поставили його Колеги, і я хочу сказати, що є велике прохання, щоб ми ще раз поставили питання включення в порядок денний про капеланів.

колеги! Зараз дам хвилину. Почекайте. Є велике прохання, щоб ми ще раз поставили включення в порядок денний сесії 10279 про врегулювання капеланської діяльності у Збройних Силах України. Можливо, всі не дочитали, але це підтримка капеланів. Я ще раз поставлю його, пропозицію включення в порядок денний сесії для прийняття рішення. Давайте проголосуємо. Давайте підтримаємо, колеги. Прошу підтримати українських капеланів на передовій. Прошу голосувати. Прошу підтримати. Голосуємо. Прошу підтримати. За-176 І зараз одну хвилину Паламарчук від комітету. Будь ласка, Паламарчук, одна хвилина з місця від комітету. Шановний пане Голово, шановні колеги, законопроект 5395-д дуже важливий законопроект, це дасть можливість нашій правовій системі запрацювати на повну потужність. І дуже важливо, сьогодні в комітеті узгодили всі правки, комітет дійшов згоди і врахував ті правки, які є. Тому дуже прошу вас перенести його на четвер і в четвер поставити на голосування цей законопроект. Дякую. Добре. Але в мене є до вас зворотне прохання: пропрацюйте з авторами правок, у вас буде в середу комітет, можливо, ви зможете знайти порозуміння. Якщо є якісь суперечки по правкам, доопрацюйте, і в четвер тоді ми переносимо, за проханням комітету. Ні, ми це визначимо. Отже, колеги, тоді я оголошую, що на прохання комітету проект закону 5395-д про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення діяльності Державного бюро розслідувань (друге читання) ми переносимо на четвер і запропонуємо до ухвалення в четвер. І, я сподіваюся, ми зможемо змобілізуватися і зможемо прийняти позитивне рішення. Також хочу нагадати, що після обіду, о 16 годині, ми переходимо до блоку питань місцевого самоврядування. І я дуже прошу всіх бути в залі, о 16 годині прибути в зал для продовження нашої роботи, колеги. І я прошу високого рівня мобілізації і дисципліни по фракціям. Зараз згідно Регламенту я змушений оголосити перерву до 16 години. Ранкове пленарне засідання Верховної Ради України я оголошую закритим і прошу всіх о 16 годині прибути в зал для продовження нашої роботи. Дякую вам. Дякую